Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku,

prvo čitanje, P.Z. br. 554 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, te Odbor za Hrvate izvan RH. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče

temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo

prvo čitanje, P.Z. br. 554 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, te Odbor za Hrvate izvan RH. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Žarko Katić, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Pred vama je nacrt Prijedloga zakona, odnosno, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu. Zakon je stupio na snagu 8. listopada 1991. g. dakle, dana kada su kada je proglašena neovisnost RH i kada mnogi zakoni koji definiraju Hrvatsku državnost i samobitnost su stupili na snagu. U ovih 27 g. njegove primjene doživi je nekoliko novela, nekoliko izmjena i dopuna, ugl. manjih izmjena i dopuna Vlada smatra da je sada vrijeme za jednu malo veću novelu ovoga zakona i evo, to je ovaj prijedlog koji imate pred vama. Zakon je inače iako nevelik opsegom, 38. članaka sa prijelaznim i završnim odredbama vrlo kompleksan i složen. Prvo po svom sadržaju i temi koju regulira, koji uređuje, jer svaka država naravno na svoj Zakon o državljanstvu, na uvjete koje propisuje za stjecanje državljanstva, mora budno paziti, a s druge strane, kompleksan je i u svojoj unutarnjoj strukturi, jer imamo, dakle, postoje 4 osnovna načina stjecanja hrvatskog državljanstva, podrijetlom, rođenje na teritoriju RH, po međunarodnim ugovorima i naturalizacijom. Postoje 3 načina prestanka hrvatskog državljanstva, otpusnom odricanjem i po međunarodnim ugovorima. Ovisno o tome koji se institut primjenjuje postoje različita pravila. Ovim prijedlogom zakona, predlagatelj nastoji pojednostaviti postupak i olakšati stjecanje hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda, hrvatske iseljenike i njihove potomke i bračne drugove čime se nastoji valorizirati znanstveni, kulturni, demografski, gospodarski i opći društveni potencijali koji postoje u hrvatskom iseljeništvu. Najvažnije izmjene koje se predlažu jesu za stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom djeteta rođenog u inozemstvu čiji je jedan od roditelja u u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin, povećava se dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana, sa sadašnjih 18 godina na 21 godinu života. Time se želi dati prilika i mogućnost osobnog podnošenja prijave upisa u knjigu državljana upisa u knjigu državljana i osobama čiji su to roditelji ili skrbnici propustili učiniti do njegove punoljetnosti. Nadalje, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika te su oni i njihovi supružnici ujedno oslobođeni obveze poznavanja hrvatskog jezika i latiničkog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja. Često se čuje pitanje, pa kako mi znamo da je netko tko je možda u međuvremenu, dakle, 4, 5, 6 generacija, više niti po imenu, prezimenu ili nekim drugim vanjskim znakovima ne možemo znati je li ta osoba potomak iseljenika iz RH, dakle postoje načini kako se to dokazuje. On se mora, dakle njegov predak koji je iselio, dakle bio to pradjed, šukundjed ili neka daljnji naraštaj, mora jasno dokazati svoju vezu sa RH, dakle sa RH, dakle da je on otišao iz ove zemlje, to je obično u vidu nekog dokumenta koji je on ponio sobom ili koji se naknadno može dobiti, rekonstruirati dakle, da je neka osoba rođena primjerice 1890. u RH. Ovaj članak govori isključivo o iseljenju s teritorija RH, dakle naše države definirane u svojim sadašnjim granicama i dakle ne odnosi se na etničke Hrvate nego na sve one koji su iselili iz RH. Međutim, ovih zakonom se onda želi jače i preciznije definirati pojam iseljenika jer tu postoje naravno, mogla bi biti različita tumačenja, ako bi svatko od nas bi možda bi imao neku svoju definiciju, dakle ovaj zakon propisuje da se iseljenikom smatra osoba koja je iz RH iselila prije 8. listopada 1991. godine, dakle, od stjecanja neovisnosti RH. Također se propisuje tko se ne smatra osobom koja se iselila. Primjerice, ako je netko iselio s područja RH, al u tom trenutku nije imao republičko državljanstvo, tadašnje, Hrvatske u sastavu bivše države ili zavičajnost, dakle, to je bilo još ranije na području

tad RH bila u nekoj državno pravnoj svezi. Dakle, netko je iselio možda 1906. u Slovačku ili Austriju ili Mađarsku, taj se dakle, neće smatrati onda iseljenikom. Ili primjerice 30-e ili 50-e u Makedoniju, također dakle nije iseljenik u smislu ovog zakona. Ovim zakonom se nastoji omogućiti i stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem, dakle, naturalizacijom za maloljetnu djecu rođenu u inozemstvu, čiji je jedan od roditelja hrvatsko državljanstvo stekao nakon djetetova rođenja. Dakle najprije roditelj, pa kasnije se rodilo, odnosno dijete se rodilo prije nego što je, ispričavam se nakon što je roditelj stekao državljanstvo. Dakle ne može steći podrijetlom jer u tom trenutku taj roditelj nije bio hrvatski državljanin, to smo regulirali ovim člankom koji sam na početku spomenuo. I takvo dijete maloljetno koje živi u inozemstvu, može steći hrvatsko državljanstvo, ako je njegov roditelj iseljenik, potomak iseljenika iz RH ili pripadnik hrvatskoga naroda. Ujedno se predlaže i pojednostavljivanje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnostima hrvatskom narodu, ako je za njihova oba roditelja nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu ili su oni primjerice stekli državljanstvo temeljem čl. 16 kao pripadnici hrvatskog naroda. Dakle u tom slučaju neće im se tražiti neki novi dokazi. To se prvenstveno odnosi na mlade ljude, koji su na pragu života, negdje tek punoljetni, koji nisu imali možda ni priliku u svom životu se posebno negdje deklarirati kao pripadnici hrvatskog naroda u svojoj državi u kojoj žive. Sad prelazimo na prestanak državljanstva. Rekao sam da imamo 3 moguća načina prestanka hrvatskog državljanstva, otpust, odricanje i po po međunarodnim ugovorima. Najčešći u praksi je otpust i on dakle nije posljedica toga samo želje te stranke nego je to i posljedica toga što neka strana država, dakle čije je on državljanstvo stekao, stekao, želi steći postavlja uvjet da dostavi otpust iz našega državljanstva. Takvim osobama, dakle, takve osobe mogu dobiti otpust i dajemo otpust i naknadno, ako želi, može se opet po čl. 15 primiti u hrvatsko državljanstvo, ali institut odricanja je nešto drugačiji. On pretpostavlja aktivnu volju te stranke, bez obzira da joj druga država ne postavlja takav uvjet da da se odrekne hrvatskog državljanstva, znači ta osoba već ima strano državljanstvo, živi u inozemstvu i želi i odrekne se hrvatskog državljanstva jer takva osoba ne bi mogla ubuduće steći hrvatsko državljanstvo. U praksi broj takvih osoba je iznimno malen, otprilike to je 1 ili 2% od svih onih kojima prestaje hrvatsko državljanstvo na jedan od ova ti načina. Ovim zakonom po prvi put uvodimo i nastojimo uvesti mogućnost ukidanja odnosno poništavanja rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, a koje je stečeno temeljem braka iz koristi, sukladno odredbama Zakona o strancima ili lažnim predstavljanjem dakle krađom identiteta primjerice ili prijevarom u upravnom postupku tijekom stjecanja hrvatskog državljanstva odnosno nakon toga, ako je, dakle kada je stekao državljanstvo ako je osuđen za kaznena djela protiv RH i kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva dakle za najteža kaznena djela. Dakle državljanstvo bi se na ovaj način moglo, odnosno rješenje poništiti ili ukinuti, naravno samo osobama koje su ga stekli pri rođenjem odnosno naturalizacijom, ne osobama koje su ga stekle podrijetlom. Takvih slučajeva dakle recimo primjerice lažnog predstavljanja krađe identiteta je bilo, one nisu masovne, naravno, ali ih ima i dan danas se ponekad otkrije netko tko je prije više godina ili čak više desetljeća na taj način stekao hrvatsko državljanstvo. I na koncu da bi tom činu stjecanja hrvatskog državljanstva, naturalizacijom dali dostojno značenje predlaže se i davanje svečane prisege. Ona bi se davala dakle prilikom nekih svečanih prigoda, dana državnosti, dana neovisnosti i slično, dakle državnih blagdana, bilo dakle pred tijelima, službenim tijelima RH u samoj državi, u samoj državi, bilo pred tijelima lokalne ili područne samouprave ako se takva ovlast njima daje a naravno i pred diplomatsko konzularnim predstavništvima RH za osobe koje naravno žive u inozemstvu. I na koncu evo par brojki od početka primjene ovoga zakona do 31.12.2018. godine u hrvatsko državljanstvo je naturalizacijom tisuće 382 strana državljanina, dakle nešto malo manje od milijun i 100 tisuća. U taj broj nisu uračunate osobe koje se izravno upisuju u knjige državljana dakle kojega stječu podrijetlom je, dakle kao djeca hrvatskih državljana bez obzira živjele te osobe, dakle koje stječu podrijetlom u RH ili u inozemstvu, bitna je dakle ta, činjenica da su oni djeca hrvatskih državljana, takvih je naravno bilo i puno više. Od navedenog broja temeljem odredbe članka 16. dakle kao pripadnici hrvatskog naroda državljanstvo je steklo 681 301 osoba, dakle više od 50%, više od polovice svih koji su stekli državljanstvo pri rođenjem a kao iseljenici, njihovi potomci ili supružnici iseljenika 21 tisuća 505 osoba. U prošloj godini 2018. riješeno je pozitivno 4166 zahtjeva, dakle toliko osoba je steklo državljanstvo a u to godini je bilo zaprimljeno 3629 zahtjeva zahtjeva za državljanstvom, dakle nekih 500 manje, ovdje, dakle nisam sad naveo i one koji su odbijeni, takvih je obično se kreće godišnje otprilike 10-ak posto, onih koji nemaju uvjete pa bivaju odbijeni. Dakle ako gledamo strukturu onda 41% je dobilo državljanstvo u prošloj godini temeljem temeljem članka 16 kao pripadnici hrvatskog naroda, 21% kao iseljenici, njihovi potomci a ostatak od ovih 38% su druge svrhe koje dakle od duljine boravka u Hrvatskoj, braka, posebnog interesa ili ove osobe koje smo spomenuli, koje su već, koje su bile hrvatski državljani pa su dobili otpust radi stjecanja stranog pa se opet vraćaju u hrvatsko državljanstvo. Dakle po svim tim drugim pravnim osnovama oko 38%. hvala vam lijepa na pozornosti, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, pozdravljam donošenje ovoga zakona. Tipično je da svi naši iseljenici žele surađivati sa svojom domovinom, oni su naš veliki potencijal, kada je u pitanju demografija ali i kada su u pitanju ulaganja u svoju domovinu. Stoga vaše mišljenje koliko će ovaj zakon imati pozitivne efekte i u kojoj će mjeri ubrzati stjecanje hrvatskoga državljanstva.

Vlade RH za suradnju sa Hrvatima u inozemstvu koji su ga snažno poduprli na svom sastanku, na svom godišnjem sastanku koji je održan u studenome u Šibeniku ali vjerujem da će doprinijeti i većem povratku, dakle u efektivnom povratku u RH novim idejama, novim investicijama kakvih smo svjedoci da već ima. Mislim da će ovaj zakon kada stupi na snagu dati novi zamah povratku i boljem i većem gospodarskom prosperitetu naše zemlje.

Na kojim podacima vi tumačite, odnosno tvrdite da će doći do povećanog povratka iseljenika u RH? I da li ste radili ikakvu procjenu učinka u kojem konačnom broju će ova vrsta liberalizacije, dodjele državljanstva, dodjele, ovo više nema nikakve kriterije po tom po tom pitanju doprinijeti razvoju RH? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Katić, Žarko** Pa ovaj je zakon rađen na jednoj širokoj radnoj skupini koju su činili predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva uprave, Ministarstva demografije, obitelji također, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Dakle skupili smo sve naše podatke i oni pokazatelji nam govore da će pogotovo informacije od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH da će to značiti pojačan dolazak, osobito ljudi iz daljnjih prekomorskih zemalja, prvenstveno država Latinske Amerike. Ovo nisu, dakle toliko ublaženi uvjeti jer to su potomci iseljenika osobe koji bi da su ostali ovdje imali hrvatsko državljanstvo podrijetlom, ali postoji jedan diskontinuitet, u 2, 3 naraštaja i ovo je samo vraćanje duga tim ljudima i naravno nastojanje da se potomci vrate u zemlju svojih predaka. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, meni je drago da je ovaj zakon prepoznao ono sve što je mučilo iseljene Hrvatske, prije svega ovo što ste vi sami rekli, prekooceanskih zemalja ili proteklih 28 g. i što su vrlo

Dakle, 2008. je hrvatska Vlada dala negdje oko 2200 radnih dozvola. Ove godine je donesla odluku da će dati 64,5 ili 65 radnih dozvola. To je dakle, naša realnost, koja nas čeka sutra, bez obzira kome se to svađalo i kome se to ne sviđalo i vjerojatno to loše stanje na tržištu rada će uvjetovati jedan novi zahtjev i novi prilim sa zahtjevima za hrvatsko hrvatsko državljanstvo. Mi naprosto o tome moramo razmišljati. Moramo razmišljati, ne zbog onih koji će to tražiti, nego zbog naših poduzetnika, a koji će se na njih oslanjati u …/Govornik se ne razumije./…

poduzetnicima dovoljan broj stručne radne snage. Ona je bila ne 2008. nego 2015. dakle, prije 4 g. 1500 dozvola, '16. 3000, '17. 9, '18. dakle, prošle godine 37 i 600, i evo ove godine 65 tisuća i sto. I zaista, vlada velika potražnja za radnim dozvolama i vjerujemo da će će ovo u jednoj mjeri, ne u potpunosti, naravno ovaj zakon, nije taj koji može isključivost to pitanje riješiti, ali da će pomoći i da će doći hrvatski državljani, budući hrvatski državljani raditi u našu zemlju, a da ne moramo uvoziti tako veliki broj strane radne snage. Hvala. Hvala lijepo. Sada ću otvoriti raspravu. Skrećem pozornost, da imamo prijavljena 3 kluba i 11 pojedinačnih rasprava, znači to je negdje bez replika oko 3 sati, negdje do 11 sati, samo tako da znamo otprilike se ravnati. Prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Davor Ivo Stier, možda i dulje, znači od 11. Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Prijedlog Vlade o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, moramo u prvom redu, gledati u kontekstu opće poznate situacije, negativnih demografskih trendova u RH, o čemu je maloprije i kolega Šuker spomenuo u svojoj replici. Dakle, u takvom kontekstu, jedan od pravaca djelovanja, sasvim sigurno jest i mora biti usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu i njegovom demografskom potencijalu. Više puta smo u ovom Domu raspravljali o ulozi hrvatskih iseljenika, njihovoj ulozi u borbi za međunarodno priznanje, u obrani, u obnovi zemlje, ali i o potrebi za njihovu veću uključenost u narodnom periodu razvoja RH. I u tim raspravama zastupnice i zastupnici su vrlo često pa i s punim pravom upozoravali na prepreke s kojima se iseljenici suočavaju, npr. prilikom podnošenja zahtjeva za državljanstvo RH. Dakle, Vlada sada odgovara na te opravdane zahtjeve sa konkretnim mjerama, koje se predlažu u ovom zakonskom prijedlogu. One dakako, nisu jedine, potrebne mjere, ali su važni potezi iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova, čija radna skupina za izradu ovog nacrta surađivala i sa savjetom vlade za Hrvate izvan RH, koji izričito i podržao ovakve prijedloge. Dakle, glavni ciljevi svih ovih mjera su upravo afirmacija i učvršćivanje veza između iseljene i domovinske Hrvatske, pojednostavljenje procedura za dobivanje hrvatskog državljanstva, a i time onda stvaranje boljih uvjeta za iseljenje pripadnika hrvatskog naroda iz iseljeništva koji žele to i učiniti. U tom pogledu vlada nam predlaže sljedeća izmjene koje se planiraju uvesti ovim zakonom. Dakle, za stjecanje hrvatskog državljanstva, porijeklom djeteta rođenja u inozemstvu, čiji jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja hrvatski državljanin, povećava se dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21 g. života, dakle, do sada je bilo 18, sada to ide na 21 g. života. Druga, i možda najvažnija mjera u ovom paketu, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika, sada je to bilo do 3 koljena, ako se dobro sjećam, dakle, sada se to ograničenje miče i uz uz to se oslobađaju obveze poznavanja jezika, kulture i društvenog uređenja. To će možda nekome izgledati kao jedan prevelik stupanj liberalizacije postupka dobivanja državljanstva za potomke iseljenika, međutim, pogledajmo ovu situaciju iz jedne druge perspektive, dakle, iz perspektive potencijala tih iseljenika. Npr. evo, Hrvata treće ili četvrte generacije u Venezueli, koja je trenutno u vrlo teškoj situaciji, gdje imamo jednu značajnu zajednicu hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, kojim možda i ne znaju svi hrvatski ili ne bi znali objasniti koje su npr. ovlasti predsjednice RH, ali su sasvim sigurno željni pridonijeti razvoju domovine svojih predaka, možda započeti ovdje novi život, voljeti Hrvatsku i biti lojalni građani RH i naravno njen razvitak ugradit njihov rad i već stečeno znanje. Mislim da je to jedna od ključnih mjera koje se predlažu ovim prijedlog i koje su pogotovo bile i zahtjev naših iseljeničkih zajednica i njihovih predstavnika u savjetu vlade za Hrvate izvan Hrvatske. ovim prijedlogom dodatno se precizira pojam iseljenika iz RH na način da se propisuje da se iseljenikom smatra osoba koja je iz RH iselila prije 8. listopada 1991. godine. I predlaže se također pojednostavljenje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnosti hrvatskom narodu, a za čije je roditelje nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu. Ovo isto tako posebno mislim da se mora istaknuti jer je bio veliki broj prigovora naših DKP-a pogotovo u prekooceanskim zemljama gdje je ovaj izvođenje dokaza komplicira, zakompliciralo cijeli proces dobivanja hrvatskog državljanstva, tražilo je neke napore koje nekada bi dovelo do vremenskog razdoblja od više mjeseci koji su bili doista i nepotrebni i neki bi i naši iseljenici onda i odustali od hrvatskog državljanstva. Mislim da s ovom mjerom upravo se izlazi u susret takvim zahtjevima. Isto tako predlaže se ovdje i davanje svečane prisege od strane osobe koja hrvatsko državljanstvo stječe naturalizacijom i mislim da je i ta novina izuzetno dobra i treba se je pozdraviti naravno kao što je državni tajnik rekao osim što će se to pred tijelima RH ovdje u Hrvatskoj davati takva prisega ona će biti i moguća u našim veleposlanstvima i konzulatima. Upravo zbog toga se i ovim prijedlogom zakona kaže da će se MUP koordinirati i sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prvenstveno oko implementirajućih propisa za ovu zakonsku odredbu. Dakle, u svim ovim mjerama ima njih više, ali ja sam istaknuo možda ovdje najvažnije, pogotovo za hrvatske iseljenike ovim mjerama se hrvatskim iseljenicima, njihovim potomcima olakšava dobivanje hrvatskog državljanstva, a istovremeno se puno preciznije i definira pojam iseljenika, a onda i njihova prava. slijedom toga Klub HDZ-a podržat će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu.

pred nama je možda najznačajniji zakon u modernoj hrvatskoj povijesti i ako ovo ne provedemo do kraja onda nema popravnog ispita, mislim nemamo pravo na popravni ispit. Evo, prvi zakon je sabor izglasao '91. davne '91. godine, prije 28 godina, da ja ne ponavljam što su rekli prije mene, zastupnik i naš gost iz MUP-a ovdje. Šta smo vidli od onda? 28 godina gledamo jednu Grčku tragediju, Grčku tragediji gdje hrvatska dijaspora postaje ja bi reko šudra u svojoj državi, oni daliti sustav kaste što imate u Indiji, tu su oni na dnu negdje, nakon svega što su dali ovde, da to ne ponavljam jer sad sam reko već ovde 10 puta u ovom saboru. Oni koji su dali znaju šta su dali od novčanih sredstava, do života, do 6 generala Hrvatske vojske minimum i drugih časnika i dočasnika. Šta imamo sada, evo taj zakon je pred nama, šta gledamo danas, imamo 3 zastupnika za 3 miliona Hrvata izvan domovine, plus Hrvate iz BiH, treba 3 godine neke za državljanstvo, neki druže vremena čekaju 10 godina radi jednoga slova i ta birokracija to je, mozak se smrzne od te birokracije naslijeđene iz bivšeg sustava koji generira korupciju. To se treba uklonit te prepreke jel svaki dan ljudi dolaze, tu i tamo se traži mito, to je prenose iz one bivše države,

tamo smo vidli tipičan primjer namjene sabotaže kad je oko 500 zahtjeva za državljanstvo ležalo u ladicama tamo godinama, znamo ko je bio iza toga, da to opet ne ponavljam, a nacionalni kadrovi neki nisu ovde iz te stranke sada i ovaj sad je gospodin Stier govorio problem imamo u Venezueli, ti se ljudi, njima su životi ugroženi. U toj banana republici ima ljudi dole koji su vodili državna poduzeća, jezik pa kako ja kad sam došao u Kanadu s 3 godine, ja nisam trebo znat jezik, al sam ga naučio, to je trebamo se bavit funkcijom a ne formom. Duplo oporezivanje evo još nismo riješili sa nekim državama, ljudi umirovljenici dolaze ovde iz drugih zemalja, lupi im duplo oporezivanje, jedan je dobio retroaktivno ja mislim 170.000 kuna retroaktivno da plati u staračkom je domu. Opet zastrašujuće, neki recimo godinama, mi smo te ljude zanemarili, ljudi su se neki ohladili, ali kristalno je jasno što sam govorio da desetljećima ima sustavna kampanja da se ti ljudi obeshrabre da dođu u Hrvatsku državu. Sad jesmo gdje jesmo. To se mora popravit i sad ovaj zakon treba jasne instrukcije šta treba napravit, znamo tko se sve to sabotiro, da ne govorimo o nacionalnim koje hvata ativistički strah od ovoga zakona jer se boje da će nešto izgubiti, oni neće ništa izgubiti, jer ti ljudi ne da samo nemaju pravo glasa, imaju formalno, ali moraju letit 6 sati da glasuju koliko je glasalo Hrvata izvan domovine, većinom u BiH koji su konstutivni narod. Ovo je strateško pitanje RH. Šta je radila gastro diplomacija, naša gastro diplomacija koja se morala bavit sa cenzusom Hrvata izvan domovine, sa ekonomskom diplomacijom, vidit ćemo. Kako sam rekao, vrijeme je za popravni ispit. Sve se, ovo se moglo sve riješit, davno se moglo riješit, davno je 91.-ve, 92.-ge godine. Evo, imate primjer, Izrael. Pročitajte Zakon Izraela, Zakon o povratku 1950.-te godine, dvije godine nakon uspostave države Izrael. I šta kaže taj Zakon? Kaže da svaki, svaki ima Izraelac pravo na povratku u svoju domovinu, gdje god on bio. Samo dvije kriterije su gledali koji su zabranili možda ulazak u svoju zemlju. Prva je bila da nisi prijetnja javnom zdravstvo, da nemaš zarazne bolesti i drugo da nisi prijetnja nacionalnoj sigurnosti, jednostavno. Pogledajte danas Izrael, populacija Izraela koliko se povećao danas, a pogledajte RH i non sto govorimo o demografskoj pošasti. Hoćemo govoriti slijedeća tri desetljeća, hoćemo raspravljati o potencijalima hrvatskog iseljeništva ili ćemo odraditi ovaj posao? Odgovor je jasan. Klub Nezavisnih će se zalagat da se, taj Zakon je još nejasan, ima nekih dimnih zavjesa, npr. što je primijetio naš član Odbor, čl. 6. npr. koji govori o nekakvih 45 dana administrativnih koji mogu blokirat, 45 dana, čekajte, administracija mora svoj posao odradit što brže, treba skratit taj postupak, neki čekaju 10, 15 godina, to sam rekao već, jasnoća i skraćenje postupka. Lako je dokazati svoje porijeklo, rodoslovlje i svoj nacionalnost. Imate klubova vani. U simbiozi s tim klubovima, misijama hrvatskim, davno se je moglo napraviti taj cenzus Hrvata izvan domovine. Imate Hrvata od Čikaga do Oklanda, imaju klubove, župe, imate tamo ove arhive, rađanja, umiranja, nije to teško napraviti, al ako si se ti odrekao hrvatskog državljanstva, npr. kao neki koji su vršili agresiju na hrvatsku državu, ali još su državljani hrvatske države po Ustavu, ha, o tome treba razmišljat. Provedba, kad dođemo do provedbe, izvedba, kakva će izvedba biti na terenu? To znači sve se ove, sve ove institucije, nositelji koji surađuju s Hrvatima izvan domovine, od Odbora do Ureda, će se morat angažirat maksimalno da se taj Zakon provede na terenu. Trebat će, naravno, politička volja. Imamo danas da se ljudi, puno ljudi danas koji ne znaju ništa o tom Zakonu, trebat će medijska strategija i jasne upute tim ljudima da oni znaju koji su kriteriji državljanstva i sve te informacije moraju biti na Središnjem državnom portalu, jasni uputi za državljanstvo, korak po korak. Govorio sam već o tome, registru sam govorio i kako je lako potražiti obiteljsko stablo u našim ovim dijasporama. To se moglo davno napravit. Imamo pitanja neriješenih pitanja. Npr. šta je sa Nijemcima koji su otjerani odavde, recimo iz istočne Slavonije, koji su ovdje bili stotine godina, al su nestali sa ovih prostora? Imate stotinu tisuća samo iz istočne Slavonije. Jesu njihovi, potomci tih Nijemaca koji su defakto Hrvati njemačkog porijekla, hoće se njima biti dozvoljen povratak natrag u svoju domovinu i kakva će biti reakcija hrvatske države? Ili su to još oni Beneševi dekreti, jesu tu Beneševi dekreti, kao u Češkoj tu na snazi ili nisu? Jasne kriterije, sjećamo se, ti Nijemci su bili najvitalnija manjina u toj bivšoj državi. Imali ste selo Nijemci 1905.-te godine, to je selo imalo uličnu rasvjetu i kako na to sve gledaju potomci Hrvata koji su otjerani iz tog bivšeg sustava i otišli van? Kako gledaju sve ovo? Imate jednu ironiju da potomci tih ljudi koji su otjerani, danas gledaju kako im neki ljudi iz bivšeg sustava kroje sudbinu i Zakone o državljanstvu. Ironično, al, bolje kasno, nego nikada. Hoće li bivši udbaši koji su razorili RH, zajednicu izvan domovine i filtrirali sve zajednice, hoće njima biti dozvoljen povratak natrag u domovinu il će se njima suditi za veleizdaju, to je jedno drugo pitanje. Šta je sa stranim dragovoljcima koji su ginuli za hrvatsku državu, a danas nitko ne zna ništa o njima, šta je s njima, šta će s njima bit. Neka pitanja za taj Zakon, govorimo o lustracijskim Zakonima, šta traži dijaspora. Vlada stručnjaka, o tome se govorilo, gdje je Vlada stručnjaka, gdje su investicije, govorim o ekonomskom razvoju, to sve može napraviti izvan domovinska Hrvatska jer ukupna novčana moć tih ljudi izvana je skoro 50 milijardi dolara, imate vani ta Američka udruga hrvatskih profesionalaca, tu su, dolaze, ali nisu se još angažirali u punom potencijalu. Neke države, npr. Kina daju ti državljanstvo druge države ako investiraš određeni dio novca, to je također ekonomski razvoj. Na kraju, šta reći na kraju? Ovo ne može nijedan Zakon pokrit, a to je ljubav za hrvatsku državu, to neće nametnuti nijedan Zakon. Neki ne znaju šta je ta ljubav za hrvatsku državu zato jel oni nikada nisu imali, jedino državljanstvo što su imali je jugoslavensko državljanstvo i oni će se aktivistički od tog straha borit protiv ovoga Zakona, ali ja se bojim da je tome došlo kraj, za njih se bojim i da će se Hrvati vratit, kada tada će se vratit, ovo je proces jedan, propadajući carstva, ovo je samo jedan ciklus. Njemačka npr. ima, ako ste i vi član EU ili Švicarske, u Njemačkoj imate pravo na duplo državljanstvo, to se možda jako lako jednom potezu pera se to može onda ostvarit. Spomenut ću jednog čovjeka, poduzetnika Marka Franovića, koji je meni pisao pismo prije 14. godine koji je pogledao tamo i vidio jednog čovjeka u Sydneyu koji je došao glasovati, na glasovanje je došao u Sydney. Čovjek u invalidskim kolicima. Kad je došao tamo da glasuje, nije mogao glasat. Nije ga bilo na spisku. I da ne bi sve ovo bila spika, da ovo ne bi bio ovaj simbol ovoga našeg ovog zakona, rada na ovom zakonu, da ne bi simbol bio ovoga svega, ovaj čovjek u kolicima koji je tamo čekao da glasuje, a nije mogao glasovati. Impotencija. Moramo se pokrenuti. Na kraju ću reći ovo, tko je pitao ljude za hrvatsko državljanstvo koji su došli ovdje ginuti. Čovjek mi je dao nedavno sliku Ivana Radoša, koji je ubijen od snajpera na dubrovačkom ratištu, ubio ga je snajper, prvi, to je bio prvi časopis Hrvatski vojnik, prvo izdanje, studeni 1991. godine. Evo ga ovdje. Onda nitko nije pitao za državljanstvo. I sad se brinemo ne o funkciji nego o pukoj formi. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika, onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani predstavniče, državni tajniče, predstavniče hrvatske Vlade, poštovane kolege zastupnici, nemamo nijednu kolegicu u dvorani. Zakon o hrvatskom državljanstvu donesen je u 6. mj. 1991. i od tada je doživio nekoliko izmjena. Državljanstvo se u pravnoj teoriji definira kao pravni odnos između jedne fizičke osobe i suverene države temeljem kojeg nastaju određena prava i obaveze. Mislim da, prije same rasprave, uvodno bih htio istaknuti ono što je temeljno načelo našeg Zakona o hrvatskom državljanstvu, a to je načelo pravnog kontinuiteta državljanstva. Što to znači? To znači da je osoba koje je na dan 08.10.1991. bila državljanin bivše države, dakle državljanin SFRJ koje je bila državljanin Socijalističke republike Hrvatske dakle imala republičko državljanstvo, postala po sili zakona i državljanin RH, dakle bez obzira na nacionalnost i na prebivalište, dakle to je to načelo pravnog kontinuiteta. Naš Zakon o državljanstvu, još uvijek važeći se naslanja na ranije zakone o državljanstvu, na onaj socijalistički period i na Zakon o državljanstvu iz 50-e i 65-e i na Zakon o državljanstvu, republičkom državljanstvu iz 77-e. To je važno znati i napomenuti zato što brojni naši građani zapravo nisu bili ni svjesni ni tada, možda ni danas da su sve sve republike bivše države imale svoje propise kojim su uređivale republičko državljanstvo koje zapravo tada u pravnom prometu nije proizvodilo neke pravne učinke pa građani nisu baš ni vodili o tome previše računa. Što donosi ovaj prijedlog zakona? Ovaj prijedlog zakona u svojoj ocjeni stanja, odnosno obrazloženju kaže da se nastoji pomoći u rješavanju demografskih pitanja kroz olakšani postupak dobivanja državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu te za hrvatske iseljenike. Konkretno, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika u ravnoj liniji i njihove bračne drugove i dodatno se liberalizira dakle ne moraju ispunjavati uvjeti koje sada po važećem zakonu moraju ispunjavati, to je poznavanje jezika i pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja. Dakle to važi za hrvatske iseljenike. A što je iseljenik? Iseljenik, prema zakonu se smatra osoba koje se iselila prije 8.10.1991. iz RH, ali to nije osoba koje se iselila s područja RH, a nije imala republiku državljanstvo, dakle hrvatsko republičko državljanstvo, niti zavičajnost na području RH. A to nije ni ona osoba koja je promijenila prebivalište i otišla živjeti negdje drugdje, na područje neke republike bivše države. Ok. Prijedlog zakona ide točno zapravo cilja iseljenike dakle hrvatske iseljenike po ovakvoj definiciji i sad kad to gledam, ok, politika odluči, zakonodavstvo odluči, država odluči, to je od strateškog interesa i to to mi može bit ok. Ali ako stavimo ovakvo rješenje u korelaciju sa nekim drugim problemima u praksi, onda mislim da to nije ok. A sad ću reći nešto zapravo o tome. Prvo, ako gledamo zakon iz perspektive članstva EU onda trebamo znati da naši naši propisi o državljanstvu direktno utječu na državljanstvo odnosno na građanstvo EU. Dakle, netko tko postane državljanin RH, postaje građanin EU. A stav komisije da nacionalni propisi u državljanstvu trebaju sadržati načelo proporcionalnosti i diskriminacije. To su načela koja su jasno razrađena kroz sudsku praksu EU i sve članice zapravo bi tome trebale posvetiti pažnju i sve države članice bi trebale posvetiti pažnju svim građanima EU bez razlike. Postoji, čisto radi informacije, vjerujem da kolege koji su ovdje, sudjeluju u raspravi to znaju, imamo i Europsku konvenciju o državljanstvu iz 97-e koje je stupila na snagu, koja ima jedno drugo načelo, načelo prebivališta koje također isto govori o načelu nediskriminacije ali treba reći i to da RH nije ratificirala tu Konvenciju ali je bitno znati koja načela se promiču u Europi. Što se u ovom prijedlogu po meni propustilo urediti? Dakle jedno od temeljnih načela stjecanja državljanstva je po podrijetlu .../Govornik I stavak 4. stavak 1. kaže i važeći i ovaj koji ćemo mijenjati, zapravo ista definicija da je dijete čiji su roditelji u trenutku rođenja hrvatski državljani, postaje hrvatski državljanin. To nema prirodnije stvari, dakle ako su roditelji hrvatski državljani i dijete je hrvatski državljanin. Osoba koja je primjerice rođena u Srbiji ili u BiH a roditelji su hrvatski državljani bi trebalo biti hrvatski državljanin, tu ne bi trebalo biti problema. Pa ako je rođeno i u bivšoj državi ili ako je rođeno danas. A mi imamo problem s tim. Imamo problem primjerice da su djeca koja su rođena u bivšoj državi na području Srbije ili BiH a zbog kompleksnih, republičkih propisa, nacionalnih propisa koji su ipak jasno govorili ako je dijete, ako su roditelji istog republičkog državljanstva, dijete može biti državljanin samo te republike. Matičar bi greškom upisao državu rođenja, to se nije provjeravalo zato što to nije proizvodilo pravne učinke ali naknadno imamo sada problem da su te osobe, nisu hrvatski državljani, da te osobe ne mogu stječi hrvatsko državljanstvo. Iako članak 4. stavak 1. kaže da je dijete rođeno od hrvatskih državljana, hrvatski državljanin. Dakle greškom su upisani ali stav MUP-a je da je povrijeđeno načelo pravnog kontinuiteta, je načelo kontinuiteta, nema veze što je greška oni su upisani u evidenciju druge države. Imali smo mi taj problem i u Hrvatskoj da je dijete bilo greškom upisano što bi se dogodilo, matičar kaže greška, nema veze što je prošlo 20 godina od te greške, ti više nisi hrvatski državljanin. To se recimo meni moglo dogoditi. Meni se nije moglo dogoditi ali kažem hipotetski. Da se to meni danas dogodi ja ne mogu biti zastupnik, ne mogu biti zaposlen u državnoj službi, ne mogu glasati iako sam znači sad društveno i politički aktivan, ne mogu imati brojna prava po državljanstvu. Ja smatram da to nije pravedno, kao što nije ni pravedno kada je neka osoba greškom upisana u državljanstvo druge države, ako znamo da ima dokaze da su roditelji hrvatski državljani. MUP u svom očitovanju u javnoj raspravi kaže, članak 4. stavak 1. ako je osoba rođena od hrvatskih državljana primjenjuje se taj članak i Ministarstvo uprave ga mora upisati u knjigu državljana. Stav Ministarstva uprave je ako je dijete sada osoba punoljetna ne može se upisati, ne može postati državljanin, ne može se upisati jer je punoljetna. Sada ovo rješenje zakonsko predlaže da ako je osoba rođena u inozemstvu a od jednog roditelja hrvatskog državljana ima rok samo, samo da se upiše, rok od 3 godine a ako je oba roditelja ako su hrvatski državljani a postane punoljetno ne može se samo upisati. Je li to pravedno? Ja mislim da nije. Znači ako mi je jedan roditelj hrvatski državljanin mogu se upisati a ako su mi oba, sorry. Ja mislim da MUP do drugog čitanja mora zauzeti jasan stav je li se primjenjuje načelo podrijetla ili ne primjenjuje. Dakle mi ovim zakonom liberaliziramo primjerice da netko tko je 7. generacija Hrvata u Južnoj Americi postane hrvatski državljanin, OK, a netko tko je ovdje blizu rođen, prva generacija od svojih roditelja hrvatskih državljana taj ne može stječi hrvatsko državljanstvo. Dakle, je li to u redu? Ja mislim da nije u redu. Mislim da nije u redu. Mislim da do drugog čitanja se ove nelogičnosti moraju ispraviti. Mislim da sam kod detektiranja ovih problema bio vrlo jasan. ta djeca su sada punoljetne osobe ne mogu biti hrvatski državljanin zato što je po MUP-u, ali ne samo po MUP-u nego i po zapravo sudskim instancama povrijeđeno načelo kontinuiteta, ne mogu po stavu Ministarstva se uprave upisati kao hrvatski državljani jer su punoljetne osobe iako MUP kaže da mogu, da se treba poštivati članak 4. stavak dakle imamo prvu generaciju djece hrvatskih državljana koji se ne mogu dakle upisati sad ni svojom voljom a recimo ako ovaj zakon bude izglasan djeca čiji je roditelj samo dakle jedan hrvatski državljanin oni će imati mogućnost tri godine da izraze stav i da postanu hrvatski državljani. Te osobe koje bi, prema kojima bi mogli ispraviti nepravdu ovom izmjenom zakona, ne bi automatski poslali hrvatski državljani, oni bi morali podnijeti zahtjev za utvrđenje hrvatskog državljanstva, dakle oni bi morali iskazati volju. Dakle oni su hrvatski državljani po svojim roditeljima, po sili zakona. A ono što bi minimalno država trebala napraviti da im omogući ako iskažu volju da u upravnom postupku postanu hrvatski državljani. Stav Ustavnog suda RH je da greške administracije ne smiju ispaštati građani, to je stav i Europskog suda za ljudska prava. Mi ovdje imamo pogrešne prakse već 20 i nešto godina, 20 i nešto godina. I kažem, sad predlažemo izmjene zakona i mislim da je vrijeme da ove neke nepravde i greške ispravimo jer ne možemo braniti ova prva rješenja, ako ne ispravimo ova rješenja. Jer nema logike, nema logike, nema prave. Ovo je onda diskriminacije. Na kraju htio bi, na još jednu stvar upozoriti, a to je na ne znam, da li je u uvodu predlagatelj govorio o tome, nisam nažalost bio u dvoranima, o Romima …/Govornik se ne razumije./… Dakle, mi imao određeni broj, nema mog kolege Kajtazija, pa ću ja govoriti onda umjesto njega, imamo određeni broj Roma …/Govornik se ne razumije./…, koji nemaju dakle, državljanstvo, nemaju ničije državljanstvo, teško je utvrditi zapravo skoro identitet takvih osoba. Te osobe ipak žive u RH, imaju otežani pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovanim uslugama i mi kao država se po meni, moramo pobrinuti za to. Ja znam da postoje akcijski planovi, da i MUP sudjeluje u tome, sada ovdje ne optužujem MUP da ne radi ništa, po tome da se ne bi krivo shvatilo, nego samo apeliram dakle, da MUP zajedno sa drugim resorima, pokuša riješiti taj problem što bezbolnije, da ti ljudi dobiju papire, da budu upoznati sa svojim pravima i da po mogućnosti, steknu hrvatsko državljanstvo ako za to iskažu stav. Što se tiče, još nekih stvari, evo predložio bi dakle, usklađenje prijedloga zakona, sa Zakonom o državnom partnerstvu i ono što sam isto propustio, ne znam, iz zakona, nisam možda jasno iščitao, kod davanja dakle, svečane prisege da li dakle,

Hvala lijepo. Sljedeći Klub zastupnika je SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Odmah da kažem, Klub zastupnika SDP-a neće podržati ove izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu, jer ocjenjujemo da u njemu ima mnogo neprihvatljivih elemenata etnocentrizma. Nemamo ništa protiv da se olakša dobivanje državljanstva hrvatskim iseljenicima, uostalom sa mog otoka u Čileu ima više ljudi nego što ima na samom otoku. Međutim, kako ne vidimo političku volju Ministarstva unutarnjih poslova, da riješi ove probleme o kojima je govorio g. Milošević, a koji se tiču ne ljudi, koji su poprijekom hrvati a žive već nekoliko, njih, pardon, oni žive od svog rođenja, ali njihove obitelji žive nekoliko desetaka ili stotinjak godina izvan Hrvatske, ne poznaju niti hrvatski jezik, niti hrvatsko društveno uređenje i olakšavamo im hrvatsko državljanstvo, što osobno nemam ništa protiv. Nisam sklon dati kredit vladi da ignorira problem ljudi koji su živjeli s nama, možda s nama išli u školi, ali su birokratskom adresu upisano krivo republičko državljanstvo, koji znaju hrvatski jezik ili neki sličan jezik hrvatskome, koji znaju dobro hrvatsko društveno uređenje, dapače, lupilo ih je po leđima, možda upravo zbog toga što ne mogu dobiti državljanstvo i da se unatoč preporukama i prijedlozima pučke pravobraniteljice i određenih sudionika u javnoj raspravi, da se nije to na najbolji način riješilo niti da se to uopće apostrofira kao problem. Kada bi sličan Kada bi sličan zakon došao u drugo čitanje, na njega bi sasvim sigurno imali dosta amandmana, ali kako je u ime kluba vladajuće većine kolega Milošević iznio primjedbe koje sam ja mislio iznijeti i kako ćemo onda čekati rješenje MUP-ovo za drugo čitanje, onda ne mogu reći da nećemo podržati konačni prijedlog zakona, ali ovaj u prvom čitanju nećemo. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani potpredsjednik ovog visokog doma, zastupnik, Milijan Brkić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolege, nema kolegica, poštovani državni tajniče. Prije 50 g. koliko se sjećam Neil Armstrog je rekao da je ovo mali korak za čovjeka veliki za čovječanstvo kada je stupio na Mjesec, odnosno, Mars, kako kažu. Ja mislim da je ovo isto jedan mali korak za Hrvatsku, ali jedan veliki korak za hrvatsko iseljeništvo, što se tiče izmjene ovih zakona o hrvatskom državljanstvu. da idemo sa sasvim novim Zakonom o hrvatskom državljanstvu, ali ove izmjene koje nisu samo kozmetičke naravi, kao što su neke izmjene koje su bile u prošlosti donesene, iako je zakon već 28 g. mislim da je vrijeme za novi zakon, a ne stalno za nekakve izmjene. Mislim da su ove izmjene ipak u sadržajnom smislu puno kalcitnije nego one koje su bile u prethodnim razdobljima. Tako da, molio bi državnog tajnika, da razmisle kao predlagači, da idemo sa potpuno novim Zakonom o hrvatskom državljanstvu, u prijemu u hrvatsko državljanstvo, jer 28 g. je predugačak rok, promijenili su se mnogi trendovi, promijenile su se mnoge okolnosti, promijenila su se odnosi u svijetu, promijenile su se odnosi i u Hrvatskoj i u našoj drugoj domovini BIH, od kuda je veliki dio našeg hrvatskog hrvatskog naroda iselio i otišao u bespuća svjetska, a isto tako, u posljednjih 28 g. imali smo Domovinski rat, puno toga se je promijenilo i mislim da je vrijeme za potpuno novi zakon o hrvatskom državljanstvu. Znamo kakva je uloga i značaj naših Hrvata koji su napustili Hrvatsku i hrvatska područja, znamo da su oni iseljavali iz ekonomskih razloga, ali i iz politički razloga, neki i proganjani, u bivšoj tamnici hrvatskog naroda. Znamo kolika je uloga i značaj hrvatskog iseljeništva bio i u Domovinskom ratu, kada nam je bilo najteže kod stvaranja Hrvatske države. Znamo i danas kolika je uloga i kolike su doznake, kada kažem doznake govorimo o financijskim doznakama, to kolega Šuker bolje zna na godišnjoj razini koje se mjere u milijardama kuna na godišnjoj razini od strane pripadnika hrvatskog naroda

puno olakšati i pojednostavniti postupak prijema u hrvatsko državljanstvo. Naravno sa svakim zakonom, zakonodavac, odnosno država šalje poruku. Kolega Milošević je govorio da politička odluka je takva da se ide u tom smjeru. I hvala Bogu da je došlo vrijeme da i mi šaljemo poruku našem iseljeništvu da su im vrata otvorena, da ovdje itekako imaju jedan fer i korektan odnos i da im pružamo ruku za eventualni povratak a privi korak je prijem u hrvatsko državljanstvo neovisno o tome da li su u generaciji 1., 2., 3. ili ne znam ni ja kojoj i da im jednostavno pružamo ruku za investiranje u RH. Ja osobno mislim da su svi investitori u RH dobro došli. Naravno oni koji imaju čisti i legalan novac. Ali mislim da i odnosno draži mi je investitor Hrvat, odnosno pripadnih hrvatskog naroda, iz iseljeništva, koji se vratio u RH i koji ovdje želi ostvariti svoj profit a vjerujte mi oni ne traže ništa osim jedne ravnopravne utakmice bez birokracije, bez administracije jer su navikli živjeti u uređenim državama, u uređenim sustavima. Dakle mislim da je krajnje vrijeme da i tu predrasudu i te software negativne o Hrvatima izvan RH počnemo mijenjati i da shvatimo da su Hrvati izvan RH, odnosno pripadnici hrvatskog naroda izvan RH, odnosno pripadnici našeg iseljeništva ogroman potencijal, kolega Stier je govorio o demografskom potencijalu, o gospodarskom potencijalu, o potencijalu iskustva življenja u uređenim demokratskim zemljama, o potencijalu bilo u sportskom, bilo u kulturnom i inim potencijalima i mislim da taj potencijal moramo iskoristiti pogotovo u situaciji kada smo sad suočeni sa ovim jednim negativnim trendom demografskog prirasta a isto tako kada smo suočeni sa ogromnim egzodusom iz RH što iz ekonomskih, što iz nekih drugih razloga. A ako ćemo biti iskreni i jednim dijelom i zbog razočarenja cijelom situacijom zašto smo odgovorni i mi političari i mediji i svi mi na društvenoj sceni. Jer moramo si postaviti pitanje što se to dogodilo u Hrvatskoj državi nakon Domovinskog rata, nakon svih onih strahota koje smo prošli da sada mladi ljudi sa obiteljima odlaze iz RH kada ipak imamo slobodnu zemlju, neovisnu zemlju, imamo uređenu zemlju, članicu NATO saveza, članicu EU, naravno i još neke, mnoge zakone treba urediti i moraju se početi provoditi zakoni. Ali nažalost moramo se svi zajedno zapitati zašto toliko ljudi odlazi iz RH. I onda imamo jedan bazen iz našeg hrvatskog iseljeništva, iz naše dijaspore, pa zašto onda njihovu ljubav i njihove emocije i njihovu dobru volju za povratkom, a prvi korak je .../Govornik se ne razumije./... hrvatsko državljanstvo ne bi iskoristili i u pozitivnom smjeru to riješili? Ono što je dobro u ovom zakonu da se povećala ova dobna granica na 21 godinu, znači za 3 godine, izostavlja se ovo generacijsko ograničenje. Prvi put se koliko je meni poznato jasno definira pojam iseljenika. Ali ono što po meni nije dobro i to smo razgovarali na Odboru za Hrvate izvan RH a to je u članku 6. onaj rok od 45 dana. Dakle znamo da se tu radi o posebnoj odredbi, članku 12. o posebnim uvjetima za prijem u hrvatsko državljanstvo kada je u pitanju poseban interes RH i znamo da je to jako mali broj tih zahtjeva. Onda mi nije jasno zašto zakonodavac predlaže netko dužan, da bi netko trebao odgovoriti a ako ne odgovori da se to smatra maltene negativnom odlukom za prijem u hrvatsko državljanstvo. Mi s ovom odredbom, maltene legaliziramo nerad državne administracije. Tako da mi nije jasno zašto smo stavili tu odredbu ograničenja od 45 dana i zašto tu odredbu ne maknemo i jednostavno sva tijela države uprave odnosno javne vlasti su dužna postupati, dužni su raditi svoj posao. MUP je nositelj cijele priče što se tiče prijema u hrvatsko državljanstvo ali i sva druga ministarstva i sve druge agencije i sva druga tijela državne uprave su dužni odgovarati i provoditi zakone i biti na usluzi građanima, biii servis a ne da bi maltene legaliziramo s ovim da mi s ovim legaliziramo nepostupanje, dodatno birokratiziranje itd., itd. Dakle ja bih vas molio da razmislite o tome i da se ta stavka makne i da se malo to drugačije formulira i da jednostavno ne postoji ta odredba. Imamo u nekim drugim zakonima koliko se sjećam možda pravnici bolje to znaju, što se tiče dobivanja građevinske dozvole, ako se ne odgovori u određenom roku da se smatra da je to pozitivno. Mislim da to ne bi bilo dobro primijeniti ovdje ali sigurno ni ovakva odredba da je negativno nije dobra i to treba maknuti jer nemojmo legalizirati šutnju administracije. se hrvatsko državljanstvo mora, odnosno u kojima se mora donijeti odluka o prijemu u hrvatsko državljanstvo. I da i ne je odgovor. Tako da ne vidim razloga zašto neki postupci moraju trajati po godinu, dvije, tri, četiri, pet godina što dodatno destimulira, destimulira i demotivira pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu i jednostavno da uvedemo taj rok, da li je to optimalan rok, godinu dana ili dvije godine, a da temeljem ovog zakona da se donese pravilnik koji, po kojem će postupati sva tijela državne uprave koje postupaju po vašim zahtjevima kao nositelju cijele priče. Jednostavno da im se daju rokovi, da im se daju ovlasti, da im se daju odgovornost i da izvole postupati u tom roku i da jednostavno onaj koji je tražitelj hrvatskog državljanstva ima jasan odgovor. U razgovoru s iseljenicima, to je najveći problem, ta dugotrajnost u ovo dvostruko oporezivanje itd., itd., ono što u konačnosti želim reć da ne smijemo nikada zaboraviti doprinos hrvatskog iseljeništva, oni daju bezuvjetnu ljubav prema Hrvatskoj, davali su u Domovinskom ratu, daju i danas, a mi im sa ovakvim koracima moramo to minimalno vratiti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Vlahe Orepića, izvolite. Prvo da kažem da podržavam vašu inicijativu u smislu da se napravi novi zakon, jer su sve kozmetika. Također slažem se i sa porukom koju bi taj zakon trebao dati, a to je da su vrata Hrvatske otvorena dijaspori. Međutim spomenuli ste veliki broj iseljenika danas iz Hrvatske jer smatrate da je danas Hrvatska tamnica hrvatskog naroda i da zato iseljavaju ljudi iz Hrvatske i tko je odgovoran za to? Prva je poštovanog zastupnika i podpredsjednika i rekao sam da iz bivše tamnice u kojoj je hrvatski narod bio u takvoj poziciji u kojoj je odlazili su zbog političkih ali i ekonomskih razloga, to svi znamo. Danas odlaze i zbog ekonomskih, a i zbog razočarenja cijelom situacijom, a za to sam rekao da se svi mi zajedno moramo upitati na političkoj sceni, zašto se to događa. I mi političari i mediji i svi koji sudjeluju u društvenog životu, zbog čega se događa da cijele obitelji odlaze iz RH, danas kad imamo slobodnu, uređenu, demokratsku zemlju, a s druge strane ovdje imamo veliki i ogroman potencijal hrvatskog bazena, hrvatskog naroda u iseljeništvu, a i mi im razno raznim administrativno birokratskim preprekama branimo povratak odnosno članstvo odnosno prijam u hrvatsko državljanstvo. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, slijedeća replika poštovanog zastupnika Bože Ljubića. Zahvaljujem, kolega Brkiću, interesira me vaše mišljenje dakle u odnosu na članak 15. koji normira ukidanje hrvatskog državljanstva i to je jasno rečeno da se ukida državljanstvo onima koji su ga stekli temeljem braka sklopljenog iz koristi, predstavljanjem prijevarom, krivim predstavljanjem itd. kao i ako se utvrdi da su dakle osobe stekle hrvatsko državljanstvo, a osuđene su za najteža kaznena djela dakle protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, što je u redu. Međutim kako se odnositi prema onim članovima odnosno hrvatskim državljanima koji su hrvatsko državljanstvo dobili prirođenjem kao jedno od, kao drugo državljanstvo, dakle imaju dvojno državljanstvo koji rade protiv interesa RH, konkretno protive se povezivanju juga i sjevera RH, vrše političko nasilje nad pripadnicima hrvatskoga naroda i hrvatskim državljanima na primjer u BiH. Da li je potrebno i to normirati? (HDZ)** Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Ljubiću, moje mišljenje i moj stav o onima koji su na protupravan i nelegalan način stekli hrvatsko državljanstvo, razno raznim prijevarama, krivotvorinama, lažnim izjavama i lažnim iskazima, moje mišljenje je da se njima to državljanstvo treba oduzet, iako tu moramo voditi računa o ustavnoj kategoriji stečenih prava i da li je to temeljem našeg Ustava moguće za takve situacije, a za sve ostale što ste vi govorili svatko onaj ko radi protiv interesa hrvatskog naroda i RH mislim da itekako moramo naći načina, naći alata i naći instrumenata da im se onemogući status hrvatskog državljana. Hvala lijepo. Hvala. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prvi će biti poštovani zastupnik Željko Raguž, izvolite. **Raguž, Željko (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici, naglašeno je od više sudionika u dosadašnjoj raspravi kako je aktualna Vlada RH u okviru svoje programske orijentacije za razdoblje 2016.- 2020. naglasila kako joj je jedan od prioriteta uključivanja hrvatskog iseljeništva u društveni i politički život RH. Na sjednici savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH prije dva mjeseca u Šibeniku gdje su nazočili predstavnici brojnih udruga iz hrvatskog iseljeništva naglašena je potreba liberalizacije uvjeta za sjecanje hrvatskog državljanstva. I u ocijeni dakle ovoga Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu naglašena je ambicija da se davanjem povoljnijih uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva želi provjeriti odnosno omogućiti učinak demografske obnove u RH poticanjem zainteresiranih za prijem u hrvatskog državljanstvo. Uvažavajući činjenice koje su navedene od kolega Miloševića i Bauka u njihovoj njihovoj raspravi, što smatram nužnim da se ispravi i regulira zbog niza okolnosti koje su naglašene dakle pitanja pravnog kontinuiteta hrvatskih državljana u odnosu na datume koji su navedeni u Zakonu Zakonu o hrvatskom državljanstvu što je nužno ispraviti, ne samo prema državljanima RH, slijedom toga kontinuiteta, već i prema Hrvatima koji su svojim životnim okolnostima, radili u bivšim republikama bivše Jugoslovija, a koji su također, na određeni način uskraćeni, za realiziranjem mogućnosti, odnosno, njihovi potomci, realizirani mogućnosti stjecanja hrvatskog državljanstva. Neovisno od brojnih pozitivnih iskoraka u prijedlogu izmjene i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu, ja dražim da je nužno učiniti i još jedan dio iskoraka u smislu liberalizacije za stjecanje uvjeta, za prijam u hrvatsko državljanstvo. Ovaj moj pristup bi temeljio na potrebi šire fleksibilnije definicije i pojma hrvatski iseljenik i pojma pripadnik hrvatskog naroda. Zašto? Čini mi se da se u političkom životu RH, svih ovih godina, proteklih 30-tak godina, pokazalo jedan svojevrsni otklon iz hrvatskog iseljeništva, iz razloga što se ne zna niti priroda hrvatskog iseljeništva, niti okolnosti, na kojima se hrvatsko iseljeništvo. Pa ću ja ukratko podsjetiti na 4 ključna ciklusa koji su formirali današnje hrvatsko iseljeništvo, ne samo sa područja današnje države države Hrvatske, već i sa drugih hrvatskih etičnih prostora u BIH, u Crnoj Gori, u Srbiji ili tamo gdje Hrvati, kao nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Naime, prvi ciklus, dakle, hrvatskog iseljeništva, započeo je već polovicom 19 st. Drugi ciklus se je događao nakon 2.sv. rata. Treći ciklus posebice izražen stjecanjem stjecanjem mogućnosti za zapošljavanje u niz europskih zemalja, '60. i '70. godina i četvrti ciklus kao posljedica rata na području RH i BIH. U okviru ovih U okviru ovih ciklusa, formirano hrvatsko iseljeništvo, nije nikada, a u to sam se i uvjerio, mora već, u nekoliko navrata, u zemljama gdje žive naši iseljenici, nije se nikada dijelilo po po republičkim granicama bivše Jugoslavije, već udruge hrvatskog iseljeništva, okupljaju Hrvate, ne samo iz područja današnje RH, već i BIH, dijelova Srbija, dijelova Crne Gore i pripadnika Gore i pripadnika hrvatskih manjina. O tome itekako treba voditi računa, kada se treba prići, po meni, široj definiraju pojma hrvatski iseljenik, koji po meni bi trebao obuhvaćati i Hrvate sa drugih etničkih hrvatskih prostora, posebice u BIH i drugih susjednih država. Neovisno o činjenici, dakle, što bivši članak 16. u bivšem tekstu, dakle, Zakona o hrvatskom državljanstvu, omogućava, pripadnicima hrvatskog naroda, da kompenziraju ovo ograničenje članka 11. dakle, pojma hrvatski iseljenik, ja cijenim da je potrebno, da je nužno omogućiti hrvatskim iseljenicima, da po oba osoba imaju mogućnost i uvijete za lakše stjecanje hrvatskog državljanstva. Naglašavam i činjenicu, da zbog prirode odnosa u BIH, gdje se bosansko hercegovačko iseljeništvo, danas, razumijeva kao bošnjačko iseljeništvo u okviru dakle, Svjetskog saveza dijaspora, koja se lažno naziva Svjetski savez BIH, djeluju samo bošnjačke udruge u nizu europskih država, dok se Hrvati iz BIH, okupljaju u okviru udruga hrvatskog iseljeništva sa Hrvatima iz RH i drugih hrvatskih etičkih prostora. Isto pitanje odnosno, ista priroda okupljanja je kada su i Srbi BIH u pitanju i o svim ovim činjenicama treba voditi računa, kada se razmatrat pozicija hrvatskog iseljenika, pozicija, odnosno, pojam pripadnika hrvatskog naroda i čitav taj kontekst iz razloga što su dosadašnja nastojanja bivših vlada RH, kada je u pitanju strategija nacionalne sigurnosti, strategija odnosa s Hrvatima izvan RH, zakon o odnosima RH odnosima RH i Hrvata izvan RH, da mi na određeni način, sa ovakvim odnosom i još uvijek, po meni, rigoroznim uvjetima, kada je u pitanju hrvatski iseljenik, pojam hrvatskog iseljenika, pojam pripadnika hrvatskog naroda, šaljemo jednu lošu političku poruku hrvatskom iseljeništvu, koje će na temelju ovoga iščitati, da danas u RH, se dijeli hrvatsko iseljeništvo na ono sa područja današnje države RH u odnosu na područja drugih drugih hrvatskih etičkih prostora. Ako '90. godina, kada je hrvatsko iseljeništvo dalo nemjerljiv doprinos u izgradnji i stvaranju Hrvatske države, tadašnja hrvatska politička misao, nije dijelila hrvatsko iseljeništvo, pogotovo danas, nakon 30-tak godina, nakon stvaranje Hrvatske države, ne treba dijeliti na ovakav način. Sve ovo što sam govorio može se ugraditi u novi tekst tekst prijedloga i izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu, koristeći uzore Italije, Francuske, Njemačke, Mađarske, gdje one u okviru, svojih, dakle, i Ustavnih načela, a i uostalom, Ustavno načelo, čl. 10. hrvatskog Ustava i poziva na tu vrstu odgovornosti, omogućava da se širi jednim definiranjem pojmova hrvatski iseljenik i pripadnik hrvatskog naroda omogući još liberalnije stjecanje hrvatskog državljanstva. Na kraju, cijenim, a jedan broj kolega je imao i takve prijedloge, da će biti uskoro nužno donošenje Zakona o hrvatskom državljanstvu sa potpuno izmijenjenim tekstom a cijenim da ove pozitivne iskorake treba iskoristiti za testiranje demografskih mogućnosti hrvatskog iseljeništva kada je RH u pitanju. Da bi mi imali stvarne pokazatelje, zainteresiranosti hrvatskog iseljeništva prema mogućnosti stjecanja hrvatskog državljanstva treba omogućiti najšire, najliberalnije uvjete a onda ćemo moći ozbiljnije govoriti kakav je odnos hrvatskog iseljeništva prema povratku

instituta državljanstva ja ću vas pitati jednu stvar, šta i kako treba postupiti, ne znam da li ste čuli da uz rubne područje RH postoji nešto što se problematizira i problem i zove se fiktivno prebivalište odnosno točno da kažem lažna prebivališta i oni koji koriste ta lažna prebivališta prema vama da li bi im trebalo oduzeti državljanstvo ili zadržati državljanstvo? Naime, recimo u Vukovaru imate situaciju gdje je 167 djece primalo 7 godina dječji doplatak,

naglasak treba biti dakle na funkcioniranju pravne države. Ali istko tako RH kao pravna država svojim političkim angažmanom na međunarodnoj razini treba omogućiti Hrvatima u BiH pa i pojedincima koji nastoje kako ste vi naglasili zloupotrijebiti neke mogućnosti koje im pruža postojeća pravna regulativa u RH da se one ne događaju. Odgovornost je za navedene činjenice koje vi naglašavate i na određeni način diskreditirate, dakle pripadnike hrvatskog naroda u BiH prije svega na RH. I u smislu funkcioniranja pravne države i u smislu odgovornosti za položaj hrvatskog naroda u BIH koji je danas zahvaljujući takvom odnosu i neravnopravan. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imali smo povredu Poslovnika dignuo je poštovani Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodin Vlaho Orepić je prekršio članak 238. jer je govorio o temi koja nije aktualna tema, dakle ovdje nije riječ o nikakvim prebivalištima nego ovdje je riječ o prijemu u hrvatsko državljanstvo. To što je gospodin Vlaho Orepić svojevremeno bio Ministar unutarnjih poslova, hvala Bogu više nije, to ne znači da mu je hrvatski narod i pripadnici hrvatskog naroda iz BiH krivi za sve i nemojmo ih stavljati u jedan kriminalni, kriminalnu sferu. sferu. RH ima svoje zakone, ima svoje institucije i nemojmo jedan cijeli narod i pripadnike jednog naroda iz BiH, našeg naroda, naše sunarodnjake stavljati u jedan kriminalni dio. Hvala. Procjenjujem da ipak nije došlo do povrede Poslovnika iako se malo, kolega Orepić je otišao od teme. Kolega Orepić je digao povredu Poslovnika ali mislim da nema smisla. Dobro. Sljedeća rasprava biti će poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa kada govorimo o ovom zakonu onda naprosto moramo Hrvatska je ulaskom u euroatlanske integracije zaokružila da tako kažem svoj proces osamostaljenja i logična stvar da konačno sazrelo vrijeme da mi počnemo malo i na drugačiji način razmišljati i promišljati o svojoj braći, o Hrvatima izvan RH koji bez obzira koji segment uzmemo ali svaki ima svoj problem. I zato ću ja svoju raspravu staviti u malo širi kontekst. U replici sam rekao da je ovaj zakon poboljšanje. I možemo sad u pojedinom članku tražiti nijanse da li je trebalo biti ovako ili onako i nikada nećemo biti zadovoljni. Međutim, uz ovaj zakon idu neke stvari koje su po meni ključne pa čak i bitne koliko je i samo bitno državljanstvo. I jedno je mirovine i oporezivanje mirovina, plaćanje dvostrukog poreza. Tu prije svega mislim na prekooceanske zemlje, dakle SAD. Drugo je ono što je po meni, s obzirom da veći dio tih naših iseljenika se želi vratiti u zreloj dobi a to je Sporazum o zdravstvenom osiguranju. Dakle to je zakon koji ide uz ovaj zakon i ne možemo gledati nikako izvan tog ekonomskog konteksta. Međutim, sad ću malo šire elaborirati ono što sam rekao i u svojoj replici, naprosto to je problem koji nas čeka. Dakle Hrvatska zbog svoje demografske slike, zbog toga što hrvatska putovnica je dala mogućnost svakom hrvatskom građaninu da ide u ovom trenutku raditi gdje hoće i gdje misli da će mu biti bolje, to je naprosto činjenica. Jer da nije tako, vjerojatno bi mi danas imali 250, 300 tisuća nezaposlenih. I zašto su otišli ti Hrvati? Možemo o tome raspravljati koliko god hoćemo, ali svatko je u nekom segmentu bio u trenutku da nešto napravi, da se to nešto ne dogodi. Međutim, hrvatsko gospodarstvo, mene je državni tajnik ispravio sa još friškijim podatkom. Meni je nekako 2008. referentna godina jer je bila godina prije krize ali ova 2015. i ovaj podatak o 1500 radnih dozvola je još indikativniji kad uzmemo da praktički samo 4 godine iza toga taj iznos se povećao preko 50 puta. I s obzirom na krizu tržišta rada, pa čak i naše iseljenike koji se žele vratiti nemojmo zaboraviti da u Njemačkoj živi treća generacija Hrvata iz Hrvatske iz BiH mnogi mnogi zbog ovoga ili onoga roditelji im nisu riješili državljanstvo, dakle na to moramo misliti ali isto tako moramo razmišljati da će u Hrvatsku zbog potrebe tržišta rada dolaziti vrhunski stručnjaci na koje će njihovi poslodavci praktički osloniti funkcioniranje sebe i svoje firme i mi u ovom zakonu o državljanstvu naprosto to moramo uzet kao jedan problem budućnosti. Jer gledajte, zašto to govorim, zašto sam spomenuo radne dozvole, kao što je bilo problematično dobit radnu dozvolu za, oprostite mi, za pastira, a bilo je i takvih slučajeva tamo prije 10-tak godina, sad za možda godinu ili dvije neće više biti problem sa radnom dozvolom ali će neko ko je došo radit u Hrvatsku pokazo se kao stručnjak itd., zbog inih razloga htjet imat Hrvatsku putovnicu, htjet bit hrvatski državljanin i biti oslonac za razvoj nekog poduzeća. To je naprosto, taj ekonomski kriterij na koji mi moramo računa, uz ovo sve domoljubno što gledamo prema svojim ovoga Hrvatima koji su otišli van, ali među će njima biti i Hrvata isto tako koji zbog ovog ili onog razloga će imat problema s …/nerazumljivo/… državljanstvom. Dakle, ni jednim zakonom ne možemo riješit sve, možda sa donošenjem ovog zakona ovo je tema za razmišljanje o budućnosti, kao što je tema oko izbjegavanja dvostrukog oporezivanja za promjenu nekih drugih zakona. zakona. To su naprosto činjenice, naša realnost. Jer gledajte danas investitori kad dolaze u RH jedan od najbitnijih stvari uz pravnu sigurnost je da li imate radnu snagu koju ćemo zaposliti koja će moći raditi te poslove. I budite uvjereni da će to biti pitanje koje će se u Hrvatskoj u budućim godinama postavljat sve češće i češće. Vi danas imate određenih područja u RH gdje da ne znam kakav projekt donesete nažalost nemate ga na koga naslonit, kad govorim na koga naslonit to su živi ljudi i vi taj problem ne možete onda riješit za mjesec dana, kao što smo napravili jednu grešku, ja ću to ovdje otvoreno reći, sa limitiranjem radnih dozvola oni radnici koji su tradicionalno radili u RH u građevinskom sektoru su preskočili RH iako im je RH bila po svemu prihvatljivija od destinacija u kojima se danas nalaze. Prvo nisu imali jezične barijere, druga stvar imali su blizinu i treća stvar zarada građevinara danas u RH je čisto pristojna i pogledajte što se dogodilo našim građevinarima. Zbog nerazumijevanja, dakle ovo naprosto moramo pameti, ti ljudi su otišli da li je to Austrija, Njemačka i što su oni danas prinuđeni, naš građevinski sektor mora funkcionirati, mi smo morali posegnuti za radnicima iz pojedinih nekih drugih područja koji nikada nisu radili u RH, koji nemaju toliko znanja, koji imaju jezičnu barijeru i niz drugih problema, naprosto sutra kad neki poslodavac ili neko dođe i zatraži državljanstvo za nekog svog djelatnika uz sve sigurnosne i ostale provjere naprosto moramo biti fleksibilni, o tome moramo naprosto razmišljati. Jer gledajte ovo što je kolega Brkić i neki drugi govorili o 45 dana, čemu birokratizirati i administrirati tamo gdje je sve čisto i gdje nema provjere, to naprosto ne treba. Ili recimo izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, svi će pitati zašto Amerika nije potpisala taj ugovor s RH, zašto, zato što naprosto nije imala gospodarski interes, oni su ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisivali sa zemljama s kojima su imali interes. Zašto? Zato što u Americi njihov porezni sustav je takav da gro poreza je na zaradu, njihov porez na promet u pojedinim državama je 2 i njima normalno da nije u interesu da se novci od poreza koji je negdje plaćen u Hrvatskoj da se to prizna kao plaćeni porez u Americi ili recimo da neko mirovinu ili nešto odnese u Hrvatsku i da se ne oporezuje u Americi. To su sve činjenice, to su sve stvari o kojima trebamo razmišljati no dobro je da smo poslušali i Ured za Hrvate izvan Hrvatske i savjet i sve ostalo jer naprosto pitanje koje smo svi mi čuli, kad smo hodali po svijetu i kad smo se susretali s Hrvatima je bilo pitanje tog državljanstva. Većina tih Hrvata nije otišla dobrovoljno iz Hrvatske, neki su otišli trbuhom za kruhom, neki su otišli iz jednostavnog razloga jer da nisu otišli bili bi u zatvoru. I mnogi od njih su napravili uspješne karijere, a na nama danas samo da im omogućimo lagan i efikasan povratak, da to svoje iskustvo i znanje koje imaju donesu u Hrvatsku, da nas natjeraju da drugačije razmišljamo i promišljamo. Jer to je smisao cijele priče, jer gledajte kao dok ne odete van i dok ne vidite neke stvari, neke stvari vam se čine nemogućim, onda kad vidite kako je to jednostavno ako to primijenite kod sebe upravo to znanje i te spoznaje koje imaju Hrvati koji su negdje, da li u Njemačkoj, da li u Americi, da li u Australiji, je po meni jedno veliko bogatstvo jedan veliki potencijal hrvatskoj budućnosti i ja sam ne jedan puta znao reći na tim skupovima, molim vas nemojte se samo ulagat u Hrvatsku iz domoljublja, ulažite u Hrvatsku iz interesa i to će ona bit genijalna stvar i za vas i za Hrvatsku jer nažalost u nekim privatizacijskim procesima se događalo svašta i to je nešto što je stvorilo negativnu sliku i određenu skepsu Hrvata prema povratu u Hrvatsku. Na nama je da sa ovim zakonom pošaljemo jednu drugačiju poruku, al isto da paralelno s ovim zakonom razmišljamo i o nekim ekonomskim efektima koji su u konačnosti najbitniji. Jer ako čovjek nema od čega živjeti đaba ti je da mu daš bilo kakvo državljanstvo i bilo kakav prostor. Hvala lijepo. Hvala, imamo neke replike. Prva je poštovanog zastupnika i podpredsjednika ovog doma Milijana Brkića. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Šuker, spomenuli ste da je uz ovu proceduru oko prijema u hrvatsko državljanstvo, veliko veliko nezadovoljstvo naših iseljenika što se tiče Sporazuma o dvostrukom oporezivanju, pa me zanima kakvo je vaše mišljenje, s obzirom da ste bili ministar financija i stručnjak ste u tom području, zašto Hrvatska do sada, koliko znam ima 63 potpisana sporazuma,

Dakle, kad govorimo o dvostrukom oporezivanju, onda moramo podijeliti ova dva segmenta. Jedno su ove prekooceanske zemlje s kojima nemamo potpisan ugovor, dakle ja sam rekao da Amerika jednostavno nije imala svoj gospodarski interes to napraviti sa Hrvatskom, ali zato sam u svom uvodnom govoru rekao da smo mi sad članica Euroatlantskih integracija i gledajući tome, oni bi naprosto morali krenuti u taj proces da potpišemo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ja sam ovdje, u ovom visokom domu u proteklih 6, 7 godina kad su neki uveli o oporezivanju inozemnih mirovina, govorio puno o tome jer, gledajte, nelogično je ako je netko zaradio mirovinu u Njemačkoj, u Švicarskoj ili negdje drugdje, tamo plaćao poreze, sve skupa, a sad kad dođe u Hrvatsku da (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Antona Klimana. Hvala lijep potpredsjedniče. Kolega Šuker, spomenuli ste, što se tiče našeg gospodarstva, dvije rak rane, rekao bih koje danas muče cijeli sektor gospodarski. Dakle, ja držim da smo mi zakasnili u dva velika procesa koja ste vi napomenuli, a to je dakle stvaranje uvjeta za lakši uvoz radne snage. Mi više nećemo imati što uvoziti. Svi ti radnici koji su došli iz trećih zemalja iz naših susjednih zemalja, oni su već, kao što ste rekli prešli u druge zemlje i teško da ćemo moći zadovoljiti potrebe za radnom snagom iz tih zemalja jer jednostavno njih više nema, mi možemo i dizati kvote i za 50 i za 100 tisuća, ali je njih jednostavno teško naći na tržištu. Druga stvar je, spomenuli ste veoma dobro da se trebaju stvarati uvjeti jednaki, jednaki, kao i za državljane drugih zemalja koje mogu steći naše državljanstvo da bi mogli .../Upadica: Hvala. /... funkcionirati gospodarski i u Hrvatskoj. Toga nema. Da, kolega Kliman, Hrvati su sudjelovali u gospodarskom rastu nekih europskih zemalja. Hrvati su i pojedina područja u Americi obilježili sa svojim radom, točno se zna gdje su te najjače hrvatske zajednice i mi danas naprosto kad razmišljamo i promišljamo o budućnosti RH, ne smijemo nažalost ovaj crni demografski trend u Hrvatskoj zaboraviti, a ako hoćemo da nam država funkcionira, da bude stabilna i da bude jaka, onda morate imati gospodarstvo. A da bi imali gospodarstvo, morate imati nekoga da radi. Ja sam samo spomenuo ovo što nam se dogodilo zbog kvota, da su nas preskočili. Naprosto u budućnosti moramo razmišljati da neki potomci Hrvata i neku drugi za koje je njihov poslodavac, i napravi se procjena da nam trebaju takvi ljudi, kao što se to radi sa vrhunskim sportašima, da se razumijemo.

moje kolege iz HDZ-a pozdravljam ovaj prijedlog zakona jer vidim u njemu dosta dobrih elemenata. Ove olakšice su vrlo pozitivna stvar. Ja to vidim kao neku vrstu liberalizacije postupka primitka osoba u hrvatsko državljanstvo, posebno osoba koje su hrvatskoga podrijetla. Znači, to je jedna vrlo važna gesta, time se šalje poruka da je Hrvatska emancipirana, da nastavlja proces emancipacije, da brine o sebi, da brine o svojim interesima i da želi jedan moderan zakon o hrvatskome državljanstvu. Kolega Šuker je govorio o ekonomiji, njemački kancelar Erhard je govorio da je 50% ekonomije psihologija. Znači ovakvim jednim potezom mi šaljemo poruku, mi liberaliziramo Zakon o državljanstvu, želimo ljudima olakšat da budu hrvatski državljani i to je vrlo važno i na planu gospodarstva. Neću sad puno govoriti o gospodarstvu, samo ću reći da, naravno, ne smijemo ni zaboraviti da je temeljni zadatak da radimo promjene u samoj Hrvatskoj, mi moramo mijenjati strukture u samoj Hrvatskoj, ako želimo Hrvatsku pretvoriti u napredno društvo, konkurentno društvo, kreativno društvo, obrazovanje, pravosuđa, državna uprava, lokalna i regionalna samouprava, tu moramo zaista pokazati da znamo efikasnije sebe politički organizirati. To je ključ. Naravno, u sklopu ovoga što sam rekao, spada i liberalizacija Zakona o hrvatskome državljanstvu. Ima nekoliko stvari na koje ću ipak ukazati, za koje smatram da ih, da moramo o tome razmisliti. To je npr. kada govorimo o iseljeniku. Moramo još jedanput razmisliti g. državni tajniče, pa to recite g. ministru. Što je to iseljenik? Ja sam malo pogledao ovu definiciju pa onda vidim da kaže da je iseljenik i osoba, citiram, koja je iselila s područja RH a nije imala državljanstvo, nije imalo bivše hrvatsko republičko državljanstvo odnosno zavičajnost na području RH. Smatram to jednim suženjem definicije iseljenika. Ona prethodna definicija, sadašnja definicija .../Govornik se ne razumije./... da je generalnija, logičnija. Zašto za nekoga reći tko je iselio sa područja današnje RH, znači tada Narodne Republike Hrvatske i nakon toga Socijalističke Republike Hrvatske a nije imao državljanstvo zašto se on ne smatra iseljenikom. Ne bih tu birokratizirao ono što je rekao kolega Šuker, smatram da tu moramo pokazati jednu širinu i ne treba tu komplicirati stvari. Isto tako kada govorimo o RH, mi nismo mi nismo imali RH za vrijeme socijalizma, imali smo, rekao sam Narodnu Republiku Hrvatsku i onda smo, imali smo nakon stoga Socijalističku RH, znači možemo govoriti o prethodnici RH ili prethodnicama RH na taj način da izbjegnemo te neke nejasnoće kada već radimo zakon koji je pozitivan, koji je poticajan i onda budimo tu vrlo, vrlo precizni. Isto tako, vi ste govorili gospodine državni tajniče o tome da se u ovom novom prijedlogu zakona ljudima koji su se odrekli državljanstva onemogućava da jednog dana opet uzmu hrvatsko državljanstvo. Zašto to činiti? Ako je netko iz nekog razloga to napravio jer je imao ne znam još dva državljanstva i onda se odrekao možda jer mu je netko drugi to tražio u nekoj zemlji jer oni nisu radili neku provjeru i onda on promjeni tu svoju odluku kada ode recimo u mirovinu. Zašto onda njemu onemogućiti da ponovno bude naš državljanin? Smatram to nepotrebnim kada već idemo u liberalizaciju onda mu omogućimo ili njoj da ponovno bude član naše političke zajednice. Kada govorimo o oduzimanju državljanstva, ako se pokaže da je netko krivotvorio podatke, ili ako je netko počinio zločin protiv RH onda isto onda isto tako moramo imati na umu da imamo Ustav koji jasno kaže da se našem državljaninu ne može oduzeti hrvatsko državljanstvo. Znači imamo isto to na umu a znači ne možemo nikome oduzeti državljanstvo ako on na taj način gubi bilo koje državljanstvo bilo koje državljanstvo i ostane bez državljanstva, na to isto moramo paziti i o tome voditi računa kada govorimo o ovoj odredbi da se oduzima državljanstvo ako se pokaže da je osoba koja je primljena u državljanstvo pokušala RH prevariti. Na to moramo paziti. Znači ne možemo dopustiti da osoba ostane onda bez državljanstva. U tom segmentu mislim da možemo to malo doraditi. Ono što je predloženo kada je riječ o ceremoniji da se organizira jedna svečana prisega za stjecanje državljanstva smatram to vrlo pozitivnim, to je dobro. To je i ako hoćete u duhu rješenja koja su u zadnjih nekoliko godina primijenjena i u nekim drugim državama koje se smatraju državama koje su useljeničke, V. Britanija, Francuska, pa sad i Savezna Republika Njemačka, smatram to vrlo dobrim da se na taj način diže i svijest i da osoba koja je onda primljena u hrvatsko državljanstvo zna i cijeniti da je postala članicom naše, ili članom naše političke zajednice. Sve u svemu vrlo pozitivno sa naravno potrebom da nešto malo ipak tu doradimo, da budemo malo precizni. I reći ću još jednom ponoviti ono što sam rekao uvodno, smatram to najviše važnom gestom kada je riječ o atraktivnosti Hrvatske. Mi moram pokazati da smo otvoreni, da primamo ljude u svoje državljanstvo, da smo spremni primiti ljude u hrvatsko državljanstvo koji mogu koristiti hrvatskoj političkoj zajednici, znači našemu društvu, da smo otvoreni i da smo spremni svima onima koji to žele i koji poštuju hrvatski pravni poredak dati šansu, dati doprinos da Hrvatska zaista dugoročno bude napredno, konkurentno društvo. Zbog toga ovaj zakon, ovaj Prijedlog zakona o hrvatskom državljanstvu pozdravljam. Svatko tko ima naše državljanstvo je Hrvat, je hrvatski državljanin, mi moramo u perspektivi prestati razmišljati o nacionalnostima unutar hrvatskog državljanstva. Onaj tko je hrvatski državljanin je hrvatski državljanin, on može imati neko etničko podrijetlo koje možda nije hrvatsko ali on je za nas i to mora biti u našoj svijesti, posebno nas koji ovdje donosimo zakone u Hrvatskoj, znači u ovom Visokom domu, on je za nas Hrvat, politički Hrvat, hrvatski državljanin. To mora biti naša svijest, dugoročno postići taj standard i zato ovaj zakon zaključno pozdravljam i cijenim rad koji ste vi osobno

i ja i vi bi trebali još malo da tako kažem podebljati, pojačati a to je ta svečanost dodjele hrvatskog državljanstva. .../Upadica se ne čuje./... Koliko mi dozvole kolega Orepiću, možda imam privilegiju pa imam više od 3. Dakle, s jednom stvari da onome koga primamo, kome dajemo hrvatsko državljanstvo da mu pokažemo da ga cijenimo a s druge strane ono što je daleko bitnije da mu pokažemo da cijenimo svoju Domovinu da nam je to svetinja i da je on kao takvu treba gledati a da mu na toj svečanosti i mi njemu ukazujemo čast i priznanje a isto tako i ukazujemo čast i priznanje svojoj Domovini. naprosto to su te neke ceremonalne stvari koje tradicionalne države imaju a mi se još tome moramo učiti jer nažalost egzistiramo samo ovih 29 godina. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Šuker, apsolutno, znači to će i biti jedan doprinos izgradnji političke kulture u RH, to je prijeko potrebno, znati cijeniti državu u kojoj živimo, da smo mi članovi te političke zajednice, dati do znanja ljudima koji žele biti s nama u toj državnoj zajednici da i mi njih cijenimo a njih staviti u poziciju da onda i oni isto tako vide da imaju obvezu. Da nisu dobili jedna papir na kojem stoji Domovnica ime i prezime, hrvatski državljanin, nego da je to jedna svečana stvar, da oni imaju prava, imaju obveze a naravno da i mi imamo od njih očekivanja jer oni pristupaju nama, pristupaju nama kao političkoj zajednici. Repliku ima i poštovani potpredsjednik Doma, Milijan Brkić. par detalja što se tiče pozitivnih odredbi ovog, izmjena ovog zakona a isto tako određene konstruktivne prijedloge. Ali ono što mene osobno zanima, vi ste bili ministar vanjski poslova neko vrijeme i u javnosti je, odnosno u medijima je bilo bilo nekoliko informacija kako su određeni predmeti koji su zaprimljeni u diplomatsko konzularnim predstavništvima za prijem u hrvatsko državljanstvo čekali i po nekoliko mjeseci pa i godina. Pa me zanima kakvo je vaše mišljenje zašto se to dogodilo i kako to riješiti? Da li je to problem same neodgovornosti službenika, da li je to problem njegove aljkavosti, neprofesionalnosti ili tu postoji i dimenzija onih starih predrasuda prema hrvatskom iseljeništvu i relikta u kadrovskom smislu onih bivših kadrova iz bivšeg sustava koji su hrvatsko iseljeništvo gledali kao maltene vanjske neprijatelje? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovano zastupnika Kovača. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Brkiću i kolega Brkiću. Ovako bio sam ne samo ministar vanjskih poslova, bio sam veleposlanik u jednoj velikoj državi, zove se SR Njemačka i ja sam uvijek inzistirao na tome da službenici koji su u konzulatu budu najvažniji jer to je slika Hrvatske u svijetu. Nije slika veleposlanik i ne znam netko tko ima neke političke govore nego konzularna služba, konzularni djelatnik, on mora biti tip top, mora pokazati angažman, reći dobar dan, izvolite, ne samo a ha, a, b, b, b, javiti se na telefon, nego biti ljubazan, određivati posao. Ali naravno da je bila isto jedna blokada u administraciji zbog kompleksnosti i zakona. Tako da će i ovaj zakon nadam se olakšati ljudima u konzulatima taj posao. Ne samo da budu ljubazni nego da u komunikaciji između vanjskih poslova i unutarnjih poslova bude brža obrada podataka, a to je nužno. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Bože Ljubića, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Pitao sam se zašto ste ovako važnu točku dnevnog reda stavili na kraj dana u kasne večernje sate pa sam se onda dosjetio i želim vjerovati da je to zbog našega iseljeništva jer u ovim satima je mogu naši sunarodnjaci na Novom Zelandu i Australiji gledati u ranim jutarnjim satima a naši sunarodnjaci u Sjevernoj Americi u kasnim popodnevnim satima. Dakle državni tajnik je u ime predlagatelja nas izvijestio da je Zakon o hrvatskom državljanstvu definiran najprije u listopadu '91. godine, da je nakon toga doživio nekoliko izmjena. Međutim, također smo svjedoci da posebice naši iseljenici su se žalili i na opstrukcije i na inertnost administracije i na same restrikcije u samom zakonu pa su takve pritužbe dolazile i do nas u Odbor za Hrvate izvan RH. To se To se nalazi i u zaključcima Savjeta Vlade RH, s njihovih zasjedanja i pretprošle i prošle godine. I naravno sve je to dakle rezultiralo evo jednom dobrom inicijativom i predsjednika Vlade koji je formirao radnu skupinu koja je danas donijela pred nas ove Izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu koje su dakle ne samo liberalizacija hrvatskog državljanstva već i jedna komplementarna mjera Strategije demografske, revitalizacije RH. Naime, Naime, prema podacima koje je iznio i uvaženi državni tajnik dakle do prosinca 2017. u hrvatsko državljanstvo je pri rođenjem primljeno skoro milijun i 90 tisuća osoba. I to nije naravno malo. Međutim, ako to usporedimo sa 3,5 milijuna Hrvata koliko prema procjenama relevantnih institucija RH živi izvan RH onda vidimo koliki je još uvijek potencijal dakle posebice našega iseljeništva za dobivanje hrvatskoga državljanstva i uključenja Hrvata i svijeta u društveni i politički i ekonomski život RH. Međutim, jasno je dakle da svi oni, svih tih 3,5 milijuna možda nikada neće za hrvatsko državljanstvo ili neće biti zainteresirani i zato je važno i ovaj zakon gledati u jednom širem kontekstu i u kontekstu dakle glavnog imigracijskog zakona a to je Zakon o strancima. I podsjetiti ću dakle da smo ovdje u ovom Saboru na prijedlog Odbora za Hrvate iz RH donijeli jedan amandman koji kaže dakle parafraziram, Hrvat bez hrvatskog državljanstva i sa stranim državljanstvom ne može se smatrati strancem temeljem ovoga zakona. Dakle sve te mjere, dakle komplementarno doprinose uključenju svih Hrvata iz svijeta u društveno politički i ekonomski život RH. Odbor za Hrvate Odbor za Hrvate izvan RH jučer je održao sjednicu, raspravio ovaj zakon, čuli su se dakle vrlo konstruktivni prijedlozi za poboljšanje ovoga zakona i evo neki članovi Odbora su već i uzeli dakle sudjelovanje u ovoj raspravi. Ja ću se ovdje osvrnuti samo na par članaka ovoga zakona i iznijeti neke svoje dileme i neke primjedbe. Dakle člankom 2. predlaže se izmjena članka 5. Zakona u odredbama koje se odnose na stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom djeteta rođenog u inozemstvu čiji jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja je hrvatski državljanin. Prijedlogom zakona povećava se dakle dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21 godine, dakle da bi se omogućilo tim osobama da nakon punoljetnosti ukoliko i roditelji nisu uradili do 18 godine sami se apliciraju za hrvatsko državljanstvo. Ja ovdje postavljam pitanje zašto se govori o jednom roditelju, a ne oba dva roditelja, ali to će evo, nadam se do drugoga čitanja odgovoriti dakle, predlagatelj. Međutim ovdje dolazi do prve dileme i prvog pitanja. Što je s onim potomcima hrvatskih državljana, koji su danas stariji od 21 godine? Stoga smatram da bi ovaj članak trebalo preformulirati i kroz jedan dodatni stavak koji bi glasio dakle podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo osoba rođena u inozemstvu čije je jedan ili oba dva roditelja u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin, ako u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovoga zakona podnese zahtjev za stjecanje hrvatskoga državljanstva. Prema tome, oni stariji od 21 godinu koji roditelji nisu prijavili do 18 godine, na taj način bi mogli aplicirati za hrvatsko državljanstvo. Dalje, smatram izuzetno važnim i čl. 3 ovoga zakona gdje se predlaže promjena u odnosu na postojeći zakon i da se dakle, briše iz ovoga zakona uvjetovanje uvjetovanje poslovnom sposobnošću osobe što je do sada diskriminiralo značajan broj potencijalnih tražitelja hrvatskog državljanstva. hrvatskog državljanstva za potomke hrvatskih iseljenika u ravnoj liniji, dakle njihove bračne drugove te se omogućava stjecanje hrvatskog državljanstva u širem krugu potomaka hrvatskih iseljenika. I vjerujem da čak ima i dalje prostora za tu liberalizaciju, međutim to ću na kraju reći sa par riječi. S druge strane, oslobađanje obveze, udovoljavanje poznavanja hrvatskog jezika i latiničkog pisma. Bez obzira što su neki ili ustavnopravnog sustava RH, što su neki kolege to malo je kritički osvrnuli, treba znati da posebice za vrijeme bivše države nije bilo interesa da se izučava hrvatski jezik, hrvatska kultura, za Hrvate koji su živjeli u inozemstvu. Naravno to se sada mijenja utemeljenjem Središnjeg državnog ureda za Hrvate RH i aktivnostima Ministarstva vanjskih poslova. Što se tiče čl. 5, tu bih posebice dakle iznio neke svoje dvojbe oko ovoga članka gdje se dodatno precizira pojam iseljenika iz RH na način da se propisuje da se iseljenikom smatra osoba koje je iz RH iselila prije 8. listopada 1991. godine. Što se sa potomcima hrvatskih iseljenika koji su u različitim periodima povijesti iseljavali sa hrvatski povijesnih i etničkih .../nerazumljivo/..., BiH, Srbije, Crne Gore? dakle odredbama ovoga članka što je i kolega Raguž u svojoj raspravi potencirao, stavlja u neravnopravan položaj, da li dijelimo naše iseljeništvo, dakle, koje poznato je kroz čitav ovaj period koji je za nama, posebice ovaj moderne povijesti, zadnjih 30 godina, nastupa kao jedinstven, dakle korpus. I smatram da bi tu svakako trebalo razmisliti o jednoj drugačijoj formulaciji koja bi otprilike glasila dakle iseljenikom iz Hrvatske u smislu ovog zakona, smatraju se pripadnici hrvatskog naroda, dakle ovdje potenciram dakle naglasak pripadnici, koji su iselili iz hrvatskih etničkih prostora neovisno o nazivu države iz koje su selili. I naravno to se može i precizirati kroz pojedine povijesne periode, bilo da je to Kraljevina Hrvatska, Dalmacija, Slavonija, do 18, država Srba, Hrvata i Slovenaca 18, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, 19 od 39, Banovina Hrvatska, NDH 41.-45., Narodna republika, Socijalistička RH, naravno Republika BiH itd. Ili naravno, jasno reći će da se iseljenikom se smatra osoba pripadnik hrvatskog naroda koje je iselila s područja RH i druge države koja je u to vrijeme bila u sastavu državne zajednice kojoj je pripadala RH. Dakle bar mislim da razumijem određene dakle i dvojbe koje je predlagatelj imao i glede ove formulacije koju sam ja maloprije iznio, ali se mislim te dvojbe mogu riješiti jasnijom definicijom pripadnika hrvatskoga naroda, bilo da to uzmemo iz zakona zakona susjednih država, kao što je talijanski zakon koji kaže talijansko državljanstvo se temelji na načelu podrijetla, po kojem je Talijan dijete rođeno od oca i majke Talijanke, odnosno Talijana, ili pak imamo u našem pravilniku jednu formulaciju Pravilnik o ostvarivanju prava za naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika iseljenika koji kaže pripadnik hrvatskog naroda je osoba kojoj jedan od roditelja ili jedan od predaka 3. ili 4. nasljednog .../nerazumljivo/... pripadnik hrvatskoga naroda. Naravno, ostali članci dakle sigurno definiraju na bolji način određene materiju iz državljanstva što se tiče prijema, što se tiče otpusta itd. I u svakom slučaju interes RH .../nerazumljivo/... Hrvata izvan RH u društveno, politički i ekonomski život RH, i zapravo i zapravo ću ja ovdje parafrazirati dakle, dio rasprave jednog vanjskog člana odbora, koji naravno nije imao prilike da to u Saboru kaže, koji je rekao da bi još liberalnije odredbe stjecanja hrvatskoga državljanstva trebalo uvesti za one koji traže hrvatsko državljanstvo s ciljem nastanjenja u RH. Ovdje Ovdje ću reći, dakle ima puno liberalniji zakon. Npr. navodno španjolski Zakon o državljanstvu za svakoga Južnoamerikanca koji nosi prezime Ramos, Rodriges, Fernandes itd. automatizmom ga primaju u španjolsko državljanstvo i zato Španjolska ima najviše prijema u državljanstva. U svakom slučaju, ja pozdravljam donošenje ovoga zakona, naravno mi ćemo ga ponovo još jedanput razmotriti na odboru. Nije isključeno da bude i nekih amandmana, ali u svakom slučaju ćemo ga podržati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Mire Kovača. Hvala lijepo g. predsjedatelju, g. kolega Ljubiću. Pa lijepo ste rekli, umjesto da je saborska rasprava takva da imamo puno kolega ovdje u HS-u, da imamo pravu debatu, se ne razumije./... na zastupnike HDZ-a i na kolegu Orepića. Meni je drago da kolega Orepić je tu, drago mi je da smo mi tu, ali ja bih volio da su kolege iz oporbe li, druge kolege iz oporbe tu tako da možemo normalno razgovarati o jednome elementarnome zakonu za RH. Zakon koji bi trebao biti svima zanimljiv u Hrvatskoj, mi ovdje razgovaramo samo uglavnom u krugu HDZ-a uz poštovanje poštovanje naravno, prema kolegi Orepiću, to je loše i to moramo isto tako javno reći i drugom prigodom da se zna, da to nije normalan odnos prema jednome vrlo važnome zakonu RH. Odgovor poštovanog zastupnika Orepića. naših sunarodnjaka, međutim, ova rasprava i ovo prisustvo u dvorani, danas također pokazuje …/Govornik se ne razumije./… interes za ovo pitanje. Onda oni koji zapravo se protive tome ili se čudu tomu, zašto hrvatska dijaspora glasuje za HDZ, biti će im jasno, da HDZ ima interes. Hvala lijepo. Kolega Ljubić, vama je poznato da bosansko hercegovačko iseljeništvo broji oko 2 milijuna bivših stanovnika BIH. Od toga je

drugih europskih i prekooceanskih zemalja. Raspravljajući o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva, naglasili smo potrebu liberalizacije, uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva. Koliko hrvatsko državljanstvo, Hrvatima koji žive danas u BIH u okolnostima njihovog političkog položaja doprinosi njihovoj stabilnosti, odnosno, opstanku u BIH.

naglasio jednu važnu stvar, vrlo često se Hrvate u BIH proglašava dijasporom. Vi ste sada jasno ustvrdili da je u Hrvatskoj, dijaspora bosanskohercegovačkih Hrvata. Ali jasno je dakle da početku stjecanje hrvatske neovisnosti, pa i mnogo prije toga, dakle, kroz djelovanje naše migracije,

Prema tome, i zato još jedan dodatni razlog, zbog čega ne bi smijali, ni na koji način, ni u tragovima diskriminirati taj dio hrvatske dijaspore,

Prije svega mi je drago što g. Kovač nije otišao i hvala što ste primijetili dragi kolega da sam tu još i točno tu sam uistinu zbog uvažavanja našeg iseljeništva, pogotovo onih koji su suzama otišli, pa kad god to bilo iz ove naše prekrasne domovine. I molim upravo te koji su sa suzom otišli iz ove domovine, kada god, bez obzira na vrijeme, da se što prije organiziraju, pa pogotovo ove danas što odlaze i da što prije rastjeramo one koji su RH doveli u ovu situaciji, koji su ju doveli u ovu situaciju i ponizili je, a pogotovo i one koji u ovom trenutku koaliraju sa bandom kao što su Dodok i kompanija, koji eksploatiraju ratni plijen u 21. stoljeću. razumije./… neće se ponavljati, puno je toga lijepog rečeno i slažem se, vrata RH, trebaju biti otvorena svakom našem iseljeniku. Ali, dosadašnji zakon, trenutni zakon koji je na snazi, nije niti u jednoj sekundi, niti u jednom detalju, povrijedio ičije pravo. Slažem se da se povećava i liberalizira još više. Ali ne možemo ići ispod razine reda. Ja sve što govorim u ovom Visokom domu i što ću ikada govoriti, govorim iz pozicije reda, jer sam uvjeren da RH, nije u krizi, nego u neredu. Gospodo, ovim prijedlogom, ovo nije liberalizacija, ovim prijedlogom mi generiramo nered u ovo područje. Mi generiramo nepovjerenje u RH, mi generiramo nepovjerenje u institucije ove države i volio bi da me slušaju dragi iseljenici. Mi banaliziramo naše hrvatsko državljanstvo, što ne smijemo i nemamo pravo na to, upravo zbog ovih koji su u suzama otišli iz ove domovine. Iseljena Hrvatska, je razočarana u politiku i ljude koji su doveli RH u ovu situaciju, oni su smetnja što nisu danas s njima što nisu danas u Hrvatskoj. Slažem se da ima problema u Zakonu o prebivalištu i da treba napraviti ih funkcionalnijim i da sve administrativne poteškoće treba maknuti i otkloniti, ali osnovna prijetnja, odnosno, osnovna smetnja, tim ljudima, našim ljudima, da se vrte u RH, je kriminal koji je ovdje, koji je doveo državu Hrvatsku u ovo stanje. Kriminal s kojim lažemo našu domovinu na izbornom zakonu, na izborima, na procesima, lokalnim izborima u RH, jel vam je to jasno? Pozivam zato iseljeništvo, da ignorira ovo poniženje koje im se stavlja, pozivam da sačuvaju oni dostojanstvo hrvatskog državljanstva, kada mi to nismo sposobni, da sačuvaju dostojanstvo hrvatske države u konačnici i što prije se vrate, što prije se organiziraju

(HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Željka Raguža. Kolega Orepiću, vi ste svojim životnim putem živjeli jedno vrijeme u BiH i vi i vi dobro znate da hrvatski politički predstavnici u BiH nemaju izbora osim razgovarati, voditi dijalog, koalirati sa onima koji žive u BiH i to će tako ostati. Samo neznanje, samo neodgovornost može usmjeravati hrvatski narod u pogrešnom pravcu, pa i isticanje te činjenice s kime se može koalirati. Ja bi volio od vas čuti, kao i od drugih zastupnika u HS-u da sa takvom žestinom navedu one koji nama već nekoliko izbornih ciklusa biraju političke predstavnike negirajući volju hrvatskog naroda.

g. Čović & company utječete na izborne procese u RH dovodeći preko granice ljude na lokalne izbore u RH i u obrnutom u obrnutom smjeru, lažirajući, recimo, kod javnog bilježnika u Stocu vjerodajnice da je netko odsutan u BiH za vrijeme glasovanja, to vam je jasno. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Bože Ljubića. su zapravo prijedlozi hrvatske dijaspore izražene preko njihovih legitimnih predstavnika u Hrvatskom svjetskom Kongresu u savjetu Vlade RH. Što se tiče vaših riječi da hrvatski narod BiH proglašavate bandom jer hrvatski narod u BiH je definirao svoju politiku u okviru Hrvatskog narodnog sabora. Uz tu politiku je 95% izabranih…/Govornik se ne razumije/…hrvatskih predstavnika, prema tome, nema nitko pravo nazivati moje sunarodnjake BiH bandom,

i zato molim vas, ja samo ukazujem na realan životni problem, na nered, a to je da se zlorabi prebivalište u ovom konkretnom slučaju, institut prebivališta, i na taj način se utječe na rezultate izbora u čitavom nizu lokalnih jedinica samouprave kad su izborni procesi u pitanju. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike, poštovanog zastupnika Milijana Brkića. Poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Orepiću, vi ste govorili o prijedlogu ovog Zakona, a govorili ste o nekim drugim stvarima koji nemaju veze sa ovim Zakonom, ali nastranu to, i govorili ste ovako malo patetički o, kako naši iseljenici liju suze. Naši Hrvati u BiH liju suze zbog vaših postupaka koje ste vi provodili dok ste bili ministar unutarnjih poslova. Isto tako, dok ste bili ministar unutarnjih poslova nisam primijetio da ste vi riješili taj nered i taj kriminal, imali ste sve u rukama, dakle, mogli ste to riješiti. Uz dužno poštovanje prema vašoj epizodi u Domovinskom ratu gdje ste bili hrvatski branitelj i branili RH, kad ste se uključili to je stvar vaša osobna, u vašem izlaganju imao sam osjećaj kao da govore dvije osobe, jedna osoba branitelj, a druga osoba čovjek koji je još u JNA. **Reiner, Dio nečega što se u RH odnosno stanje u RH koje ja priželjkujem, koje se zove kratko red, ne podrazumijeva politiku koju ste vi provodili g. Brkić. Vrlo je bitno da razumijete, vrlo vrlo je bitno da razumijete da ja kao branitelj, je li i kao iznimni poštivatelj i poznavatelj mnogih iseljenika RH, čvrsto stojim na zemlji, nemam nikakav imperativ opstati u politici i ostati u politici, ali imam želju, imam nastojanje da svakim svojim sekundom svoga djelovanja u Visokom domu i gdje god bio, da pridonesem napretku RH. Duboko vjerujem da ovo što govorim i način na koji govorim i na koji se zalažem da doprinosi boljitku RH. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnje replike poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Orepić, ja sam iskreno govoreć razočaran, iznenađen, a u stvari ne razočaran, nego iznenađen s vašom raspravom. Reć za zemlju koja je postala članica EU, NATO saveza, da je neuređena, ovakva, onakva, je u najmanju ruku smiješno. To je uvreda za sve one ljude koji su radili na izmjeni zakonodavstva i pripremali RH za ulazak u EU, to je uvreda za njih, pa između ostalog…/Govornik se ne razumije/…iz dijaspore, jedna velika uvreda. Govoriti tako ružno o svojoj zemlji je meni nepojmljivo, a zašto? Da bi dokazali nešto što ne možete dokazat, tako nazivati jedan dio svoga naroda. Pa gledajte, tko je prvi došao i rame uz rame branio Hrvatsku 1991.?

Vlaho Orepić nije rekao ništa protiv RH, protiv RH ni protiv naroda hrvatskog. Niti ću to reći. Govorim o konkretnim problemima i političarima koji su doveli zemlju u ovo stanje i molim vas tu se ogradite. komentar. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime predlagatelja nešto reći poštovani državni tajnik Žarko Katić. Hvala lijepo g. predsjedavajući, poštovana gospodo zastupnici, iako je kasan sat, ali evo, mislim da ova tema, ovakav zakon zaslužuje još ovaj moj odgovor na dosadašnju raspravu a i mislim, držim da ćemo na taj način učiniti konačni prijedlog zakona boljim. Možda malo neuobičajeno, ali počet ću od posljednjeg govornika, poštovanog g. zastupnika Vlahe Orepića koji kaže da ovim prijedlogom zakona mi generiramo nered u RH. Ja zaista nisam čuo niti jedan razlog ni argument koji se tiču ovog zakona da bi mi ovim zakonom generirali nered. G. zastupniče, vi stalno govorite o prebivalištu, prebivalište je svakako bitno pitanje, Zakon o prebivalištu koji je bio na snazi za vrijeme vašeg mandata nije mijenjan, dakle ako možda ako postoje razlozi za promjenu, možda ste ih trebali tada iskoristiti, i ja sad u svoje osobno ime, ali i u ime ministarstva, kažem da ovaj Zakon o prebivalištu sigurno nije razlog i povod nereda kod kod izbora i on nije sigurno donio razliku niti za jedan zastupnički mandat. Ima i u svakoj će državi biti zbog razno raznih razloga da jedan mali dio prijavljenih prebivališta ne odgovara stvarnom stanju, to treba naravno kontinuirano dovoditi u red, to radimo, to radi ova Vlada, radili ste to i vi možda sa nekim većim žarom, ali sve što je zakonito treba raditi i svi naši zakoni moraju biti usklađeni međusobno sa Ustavom, ali mislim davanje takvog naglaska samo na jednu temu mislim da nije opravdano i to nije najveći problem ove države, a za ovaj zakon, kažem niste iznijeli argumente zašto nije dobar, ja bih volio čuti neke argumente pa ga pokušali onda i popraviti. nekoliko zastupnika je reklo o predugom čekanju na donošenje rješenja o stjecanju državljanstva, to u nekom broju slučajeva je točno, ali ne u najvećem broju, ali mi to moramo popraviti i onaj broj ljudi koji čeka dulje, a svako godina, dvije to je dugo razdoblje i to razdoblje kanimo skratiti. kad netko kao što je zastupnik Glasnović kaže da neki traže mito, to bi isto trebalo dokumentirati. Ja odbijam takvu paušalno vrlo ozbiljnu optužbu za bilo koga, ako se dokaže ta osoba apsolutno treba odgovarati. G. Boris Boris Milošević je iznio nekoliko držimo bitnih stvari, ali ja ga u nekim od njih moram demantirati, on kaže da osobe rođene u Republici Srbiji primjerice ili BiH, ne mogu dobiti podrijetlom državljanstvo, dok netko tko je rođen u prekomorskim zemljama to može. Svatko, ponavljam još jednom čiji je roditelj hrvatski državljanin može svoje dijete prijaviti u knjige državljana u RH, bilo da se dijete rodi u Hrvatskoj ili da se rodi u inozemstvu. Ja sam govorio o brojkama, o broju osoba koje su stekle državljanstvo naturalizacijom, pa dakle prošle godine 4000 i nešto. Zadnjih godina mi redovito iz inozemstva dobivamo u knjige državljana upis za oko 20 i više tisuća. Po 25 tisuća. To su dakle djeca hrvatskih državljana koje žive u inozemstvu. I u BiH i u Njemačkoj i bilo kojoj drugoj državi. Među njima je sigurno i dio ljudi o kojima je govorio g. Milošević. Dakle ljudi koji su iselili i u BiH i u Republiku Srbiju, njihova djeca kad se rode, upisuju se u knjige državljana. To sigurno oni ne zaboravljaju učiniti i tu ne vidim nikakav problem i da je bilo kome nešto onemogućeno. Točno je da su, da je u bivšoj državi postojalo savezno državljanstvo, republičko državljanstvo, u RH je čak 3 takva, kroz tih 45 godina zakona, iz 50., 65. i 77., oni su bili dosta kompleksni, međusobno kolidirajući i tu je moguće da je došlo do određenih grešaka grešaka ili različitih upisa. Mislim ta brojka nije sigurno tako velika, pa nisu matičari bili tako nepismeni da bi u tom broju griješili. Ponekad je to bilo i to je možda veći razlog da su određene osobe, znači roditelji htjeli da njihovo dijete dobije neko drugo republičko državljanstvo i t osu izričito tražili i to su po većini ovih propisa koji su bili na snazi u tadašnjoj u tadašnjoj socijalističkoj RH i u drugim tadašnjim republikama omogućavali da se roditelji dogovore ili da traže upis prema prebivalištu, a ne prema To su neki od njih iskoristili i možda netko tko je rođen u Sarajevu ili Beogradu od roditelja hrvatskog republičkog državljanstva je tražio upis u to republičko državljanstvo i sad se ne bi trebao zbog toga kajati, kajati, odnosno možda bi sin ili kćer trebali prigovoriti roditeljima, ali to je obiteljsko pitanje. Bilo je govora o jednom ili dva roditelja kad je pitanje zašto može dobiti državljanstvo podrijetlom ako ima jednoga roditelja, a ne spominju se dva. Spominju se i dva roditelja u čl. 4, ne u čl. 5. Ako su oba roditelja hrvatski državljani, onda dijete u pravilu ne može dobiti drugo državljanstvo. Ima država, nekih prekomorskih zemalja koje recimo omogućuju državljanstvo temeljem temeljem rođenja, na teritoriju te države, u tom smislu je značajan zaokret učinila i Njemačka prije par godina, ali to bih rekao, to je jedno uvjetno državljanstvo. Oni daju djeci koja su rođena sada u Njemačkoj državljanstvo, ako su roditelji sastanci, ali nakon 18 g. se moraju opredijeliti. Ako žele zadržati to njemačko državljanstvo, onda moraju tražiti otpust iz hrvatskog državljanstva, sada će za koju godinu prvi takvi slučajevi se morati opredjeljivati. Ovo što sam govorio na tvrdnje g. Miloševića, je potvrdila i sudska praksa u Hrvatskoj i doduše on je to spomenuo. O govoru o apatridima u Hrvatskoj, on spominje Rome, doduše, spominju se i neki drugi. Odgovorno tvrdim da u Hrvatskoj ima iznimno mali broj osoba bez državljanstva Mi u našem radu, provodeći Zakon o državljanstvu ili Zakon o strancima, godišnje utvrdimo manje od 10-tak slučajeva, neovisno o njihovom etičnom podrijetlu, među njima Roma ima nešto više, ali dakle, to su male brojke. Mi se o toj temi se stalno konzultiramo unutar našeg tijela, središnjeg tijela države uprave, a isto tako i sa UNHCR-om i sljedeći tjedan imamo jedan sastanak sa UNHCER-om jer u njihovom mandatom je pitanje rješavanja apatridnosti, ali brojke koji neki ističu kao 2,5, 3 tisuće, to sigurno nije točno, toliko u Hrvatskoj ne živi apatrida to ja jamčim, dakle, ta brojka je može se mjeriti eventualno u desecima osoba, ali to je pitanje, koje mi konstanto iz godine u godinu rješavamo. Gospodin Milošević je spomenuo pitanje polaganje prisege, kao konstituvnog čina ili ne, dakle, svako nije konstitutivan čin, hrvatsko državljanstvo se stječe i uručenjem rješenja, tim danom, tim trenutkom i potpisom u dostavnicu, ali ostajemo pri tome, da bi ta svečana ceremonija dala dodatan dignitet ovo činu stjecanja državništva, to je g. Kovač kao bivši hrvatski veleposlanik, svakako primijetio. I mislim da je bilo vrlo lijepo da je on mogao povodom dana državnosti, recimo svake godine podijeliti ova rješenja ili jednostavno čestitati tim ljudima koji su stekli i održati jedan govor tih možda nekoliko desetaka ljudi koji su stekli državljanstvo na području veleposlanstva koje je on vodio. Gospodin Bauk je rekao …/Govornik se ne razumije./… prihvatiti ovaj zakon, nije i to je njegovo pravo da to nije detaljnije elaborirao, međutim, ako sam dobro razumio spomenuo je da je ovaj zakon kroatocentričan, ako sam krivo razumio onda se ja njemu ispričavam unaprijed, a ako sam dobro razumio, onda tvrdim da, ovaj zakon je kroatocentričan kao i svi zakoni, koji će se ja vjerujem donositi u ovom Hrvatskom saboru, ali ne po etičkom principu, on jednako tako vodi računa i o osobama drugog etniciteta i o Mađaru iz Laslova, ili Srbinu iz Lapca ili Talijanu iz Buja i zato mi se svidio ovaj govor gospodina Kovača, gdje je on govorio o političkoj zajednici, državljanstvo je politička zajednica ljudi, koja objedinjuje jedan državni okvir, a koji u tom državnom okviru zadržavaju svoja različita, etnička, vjerska, politička i druga uvjerenja i to država treba jamčiti i poticati. Nekoliko riječi samo o ovome odreknuću ili otpustu, ponovno nije bilo dobro shvaćeno, dakle, otpust je onaj institut koji omogućuje i to čl. 15. izričito govori, da osoba koje je bila otpuštena iz državljanstva, ona može to državljanstvo ponovno dobiti. Međutim, pitanje je je li ustavno ili nije ustavno i evo, s tim bi završio nekome poništiti i9li ukinuti rješenje, naše mišljenje da to jest ustavno, da to nije protiv Ustava, naime i članak dapače i kod rješavanje samog zahtjeva za državljanstvo u čl. 26. stavak 2 stoji da Ministarstvo unutarnjih poslova, može odbiti zahtjev za stjecanje pretpostavke, dakle, iako su ispunjene pretpostavke, ako ocjeni da postoji razlozi od interesa za RH, zbog kojih se zahtjev za stjecanje ili prestanak državljanstva treba odbiti. Dakle, gleda se je li ta osoba, osim onih sigurnosnih razloga, je li se osoba uklopila u određeni društveni kontekst i određenu društvenu zajednicu, takvih slučajeva imamo iznimno rijetko, jer kod nas je nepopularno onda reći i presuditi, to bi se smatralo prearbitrarnim da se kaže da se netko nije uklopio. U nekim zemljama u koje se mi želimo ugledati, postoje i koristi se takva ovlast administraciji, prije jedno 15-tak godina, bio je ja se sjećam, čitao sam o slučaju, u Saveznoj Republici Njemačkoj, da je jedan strani državljanin, koji je ispunio sve pretpostavke druge, ali nije bio odbijen sa svojim državljanstvom, mislim da je bio talijanskog državljanstva, jer je bio pripadnik komunističke stranke. Komunistička stranka u Njemačkoj nije zabranjena, ali se je smatrala svojim statutom i djelovanjem, ne ne podupire osnovne vrijednosti njemačkog Ustava i njemačkog društvenog poretka i takvoj osobi je bio odbijen zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva. Hvala vam svima na vašim doprinosima, u raspravi, mi ćemo sve vaše prijedloge razmotriti i vjerujem da ćemo izraditi još kvalitetniji konačni prijedlog Zakona o hrvatskom državljanstvu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovati ćemo o njoj kada se steknu uvjeti. Nastaviti ćemo raditi sutra, u petak, 1. veljače u 9,30 i prva točka biti će Konačni prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižnoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 431. Želim vam laku noć.